rapporten fra ekspertutvalget er veldig spennende, og vi kommer til å ta den store diskusjonen om dette i det året som kommer. Jeg håper vi kan få til en skikkelig kraftfull endring.

Nå er det viktig å sikre gode velferdstjenester for alle. Vi skal stille opp for dem som trenger det mest. Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen har derfor, sammen med SV, blitt enige om et statsbudsjett som både styrker velferden og hjelper folks hverdagsøkonomi. Samtidig ser vi klare tegn på at trygg styring virker, og at vi har lysere tider i vente. Barnefamiliene er spesielt utsatt i en tid med prisstigning og økning i renten. De har gjerne lavere inntekter, høyere lån og større utgifter enn andre deler av befolkningen. Derfor reduserer vi maksprisen i barnehagen med 1 000 kr per måned – og med 1 500 kr for dem som bor i distriktene. Har man tre barn i barnehagen samtidig, er det tredje barnet Fra 1. august neste år koster det altså omtrent like mye å ha to eller flere barn i barnehagen som det kostet å ha bare ett ett barn i barnehage under Erna Solbergs regjering. Mens Høyre økte barnehageprisen hvert år de styrte Norge, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjort barne Dette er et historisk løft for barnefamiliene, og det bidrar til å redusere forskjellene mellom folk. Vi vet at når prisene går ned, går deltakelsen opp. Flere barn får mulighet til å være med i barnehagefellesskapet, samtidig som vi legger til rette for at flere foreldre kan jobbe. Fra neste år blir det også gratis halvdagsplass i SFO for tredjeklassingene. Fra før har vi innført gratis halvdagsplass for første- og andreklassinger. Det er ikke bare et godt inkluderingstiltak, men også et godt integreringstiltak. Ingen barn trenger å stå utenfor skolegjerdet og se de andre leke fordi foreldrene ikke tar seg råd til SFO. Billigere barnehage og SFO er som et kinderegg, med tre gode resultater på én gang: flere barn får delta i lek og læring, barnefamiliene får bedre økonomi, og flere kommer i arbeid. Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har vi totalt økt barnetrygden med hele 2,4 mrd. kr. I lag med SV er vi enige om å øke barnetrygden for barn over 6 år med hele 1,9 mrd. 1,9 mrd. kr for 2024. Vi vet at jo eldre barna blir, desto dyrere er det å ha barn – enten det gjelder storspiste tenåringer, flere ettermiddagsaktiviteter eller større behov for klær og utstyr. I samme ånd økes utstyrsstipendet og borteboerstipendet for elever i videregående skole, i tillegg til styrking av fritidskasser og BUA, noe som gjør at flere barn kan delta på aktiviteter. aktiviteter. Vi ser dessverre at det nå er en økning i antall barn som trenger å bo på en barnevernsinstitusjon, og disse barna har større utfordringer enn før. Derfor foreslår regjeringen en økning i det statlige barnevernet med 570 mill. kr. De mest sårbare barna og deres familier skal i størst mulig grad bli tatt vare på av de offentlige institusjonene, og det er et mål å øke andelen private ideelle aktører gjennom langsiktige avtaler. har derfor også økt bevilgningen til dette arbeidet med ytterligere 70 mill. kr. Dette vil altså Høyre kutte. Arbeiderpartiets hovedprioritet er å styrke velferden og sørge for en god oppvekst for ungene våre. Derfor bidrar statsbudsjettet neste år til å dempe konsekvensene av den krevende tiden vi lever i. Folk skal være trygge på at fellesskapet stiller opp i en tid da økonomien er stram. (H) [15:58:36]: Skal man fortelle en historie, er det greit at man forteller hele historien. Solberg-regjeringen gjorde ganske mye godt når det gjelder moderasjonsordninger, med både gratis kjernetid og en makspris på 6 pst. av husholdningens lønn, for å nevne noe – for å rette litt på historiebildet. Vi går inn i julen. Matkøene, som flere har vært inne på i dag, er lengre enn noen gang. 153 000 husstander er ille ute økonomisk. Komitélederen hadde en ganske dyster innledning på denne debatten. Mange av de menneskene vi snakker om her, har ikke barna sine i barnehage, eller de har redusert foreldrebetaling i barnehage. Hvilken glede har disse familiene av reduksjonen i makspris på barnehager? Mona Nilsen (A) [15:59:25]: For de familiene er det to grep som er kjempeviktige. Det ene er faktisk å øke inntektene og/eller redusere utgiftene.

og, igjen, vi har også holdt barnetrygden utenfor sosialhjelpen, som treffer dem som har det aller verst. Vi har også gjeninnført store deler av det kuttet som forrige Høyre-regjering la inn i barnetillegget for uføre. Vi ser også at Fremskrittspartiet sine regjeringskamerater nå ønsker å gjeninnføre f.eks. karensår for dem som går på arbeidsavklaring. Dette vil komme til å ramme både enslige og dem som har minst fra før av, og vil ikke gi noen spesielt god økning i deres velferd. Det er derfor jeg sy- nes det er veldig skuffende at man ikke kunne møtt Fremskrittspartiet på noen som helst av våre forslag. Vi ønsker å halvere matmomsen, kutte i avgifter og øke bl.a. personfradraget, noe som hadde favnet bredt, og som hadde gjort at en hadde sluppet å lage en rekke spesialordninger. Man vil heller ikke ha en makspris på strøm, og siden representanten fra Arbeiderpartiet var inne på strømstøtteordningen, lurer jeg lite grann på hva som har endret seg fra i fjor angående strømstøtte til f.eks. kirkebygg.

til finne en god løsning, slik at vi unngår kalde kirker i julen. Mona Nilsen (A) [16:03:15]: Takk for spørsmålet. Når det gjelder strømstøtte til kirkebygg, skal ikke jeg være den som skal påstå at jeg har akkurat de detaljene lengst framme i pannebrasken. Strømstøtte har vært en viktig, prioritert satsing for regjeringen, og vi har sagt at så lenge de høye kostnadene på strøm vedvarer, skal vi også ha en god strømstøtteordning som skal treffe.

[16:03:58]: Vi befinner oss i en uoversiktlig og uforutsigbar verden. Krig og usikkerhet rammer oss her hjemme gjennom økte kostnader til bolig, dyrere matvarer og høyere strømpriser. De siste to årene har de fleste familier fått mindre å rutte med. Prisen på mat og andre varer har økt betydelig, og renten er satt kraftig opp. Ifølge en SIFO-rapport er 153 000 husstander «ille ute» økonomisk. Vi kan ikke vente på at problemene skal gå over av seg selv. Høyre vil ta ansvar for å være med på å skape en bedre framtid. Dyrtid rammer særlig barnefamilier, dem med høye renteutgifter og dem med lave inntekter. Pengene strekker rett og slett ikke lenger til.

betale. I debatt etter debatt om økningen i barnetrygden forsøker regjeringen å ta æren for det SV har klart å forhandle inn. Denne gangen har SV vunnet fram med en økning for barn over seks år. Regjeringen, på sin side, mangler en tydelig prioritering for hvordan den kan hjelpe folk med å betale regningene i en tid hvor alt har blitt dyrere. I midten av oktober leverte regjeringens egen ekspertgruppe om barn i fattige familier sin rapport. En av deres hovedanbefalinger var at barnetrygden må videreføres og økes. I vårt alternative statsbudsjett øker vi barnetrygden, der regjeringen har foreslått en realnedgang. Vi hever barnetrygden med 1 000 kr mer i måneden for dem som er opp til seks år. Samtidig prisjusterer vi den for alle. Når vi har tatt det grepet vi har tatt i vårt budsjett, hvor vi ikke er med på å senke maksprisen, men i stedet øker barnetrygden for barn mellom null og seks år, er det nettopp for å treffe flere. Hvem er det som ikke drar nytte av lavere makspris i barnehagen, som regjeringen innfører? Jo, det er nettopp de familiene som har aller minst, de som i dag har gratis kjernetid i barnehagen – men de vil dra nytte av økt barnetrygd. I tillegg tar vi et annet grep som treffer nettopp denne gruppen: Vi utvider gratis kjernetid. Vi øker inntektsgrensen for når man kan få gratis kjernetid, slik at enda flere av de familiene som har det aller tøffest, vil få hjelp med vårt budsjett. prioritert skattelette for dem med lave og vanlige inntekter, for at folk skal få mer å rutte med og beholde mer av egne penger. Arbeiderpartiets folk er bitre i både leserinnlegg og poster i sosiale medier. De er bitre fordi Høyre har en mer omfordelende og sosial politikk for barnefamiliene enn de har selv. Men uansett hvordan partiets tillitsvalgte vrir og vender på retorikken, faktumet det at familiene kommer bedre ut med Høyres opplegg, fordi vi gir mer barnetrygd til alle, målrettede reduksjoner til dem som trenger det mest, og skattelette for dem med lave og midlere inntekter. Senest i dag er Nils Kristen Sandtrøen ute i Moss Avis og sprer helt fullstendig feil påstander om Høyres politikk. Her påstår han at vi øker kontantstøtten. Mer feil kan han egentlig ikke ta, for vi fjerner tvert imot muligheten for å ta ut gradert kontantstøtte. Mange av de viktigste velferdstjenestene var opprinnelig initiativer fra private og ideelle aktører, som det offentlige gradvis har tatt mer og mer ansvar for. Den norske velferdsmodellen har historisk sett bestått av et samarbeid mellom det offentlige og private og ideelle aktører. I dag er det offentlige bærebjelken, også der private og ideelle aktører er tilbydere, gjennom offentlig finansiering og regulering. Arbeiderpartiets tidligere barne- og familieminister Matz Sandman skjønte dette allerede på begynnelsen av 1990-tallet, og siden har private barnevernsaktører vært et viktig tilbud over hele landet. Dette er en velferdsmodell der alle gode krefter tas i bruk. Høyre vil utvikle denne modellen, ikke avvikle den, men venstresiden har de siste årene gjort det til en paradegren å angripe disse private velferdstilbyderne. Med det budsjettet vi vedtar i dag, har regjeringen så langt brukt 290 mill. kr på å fase ut eller kvitte seg med kommersielle aktører. Anslaget for det målet regjeringen har satt seg sammen med SV, er en årlig merkostnad på 700 mill. kr – uten at de skapes én eneste eneste ekstra barnevernsplass. I går dro jeg til Tønsberg og Færder for å besøke barnevernstjenesten der. De var veldig tydelig på noe jeg vil minne oss folkevalgte på, og det er at barnevern er akuttberedskap. Men hva betyr akuttberedskap? Hvis det brenner, kommer brannvesenet. Hvis et barn er i nød, skal barnevernet være der. Dessverre er det ikke alltid slik i dag, som jeg så grundig fikk høre i Tønsberg.

Det er faktisk helt krise for mange. For noen uker siden spurte jeg statsministeren i spørretimen om han kunne leve med en slik situasjon, og om han var enig i at vi er i en nasjonal barnevernskrise. Han ville ikke ta det begrepet i sin munn, men jeg tolket han dithen at han også – selvfølgelig, vil jeg legge til – er opptatt av gode og trygge tjenester til sårbare barn. Men det hjelper ikke de ansatte i barnevernet i Tønsberg og Færder som gruer seg til jul, for kanskje må de igjen plassere et barn i en sofa i et mørkt rom uten vinduer. Slik kan det være i kommuner over hele landet denne julen, fra sør til nord. Den akutte krisesituasjonen i barnevernet skyldes politiske føringer fra regjeringen og SVs nasjonale politikere. Og det er påfallende at dette gjelder de nasjonale politikerne, for lokalt er det ingen rop om at man ikke skal ta i bruk ledig barnevernskapasitet også hos de private, uansett farge på politikerne i kommunestyrene. Det barnevernet etterspør, er mer kapasitet, fleksibilitet og kreativitet – en vilje til å se løsninger, ikke problemer, og til å ta alle gode krefter i bruk, både de offentlige, de ideelle og de kommersielle. kommersielle. Frank Rossavik har i Aftenposten stilt spørsmål om det er mulig at Kirken for evig tid skal vernes for smertelige endringer. Videre skriver han: «Problemet er enkelt, og det skremmer vannet av Den norske kirke: Medlemstallet synker. Det gjør ikke behovet for penger over statsbudsjettet. Dermed øker støtten pr. medlem, år for år.» Siden 2014 har budsjettet til Kirken økt med nesten 1 mrd. kr. I 2011 ble man tildelt rundt 800 kr pr. medlem. I 2024 er tallet 1 600 kr. Samtidig har andelen av oss som er medlem i den samme kirken, gått ned fra 73 pst. i 2015 til 63,7 pst. i 2022. Framskrivinger viser at Kirkens andel av befolkningen går under 50 pst. i 2035. Andre tros- og livssynssamfunn har rett til tilskudd som om lag svarer til det staten og kommunene bevilger til Den norsk kirke, målt per medlem. Resultatet blir da at jo mer Kirkens medlemstall synker, desto mer øker statens samlede utgifter. De andres medlemstall synker jo ikke. Dette er ikke bærekraftig på sikt. Derfor tar vi de grepene vi tar i vårt alternative budsjett. La meg avslutte der jeg begynte dette innlegget. våre politiske løsninger må gi svar på de utfordringene vi som innbyggere møter i hverdagen. Jeg er – naturlig nok, vil sikkert de fleste si – fornøyd med det budsjettet Høyre legger fram på dette området. Våre løsninger treffer barnefamiliene på en bedre måte enn det som blir vedtatt i dag, og våre løsninger ville bidratt til at flere barn kunne plasseres raskere i gode barnevernstiltak. Dette er politiske valg, og jeg er glad for at vi får fram de tydelige skillelinjene i politikken gjennom debatten.

Det som er litt merkelig med det, er at det var Høyre i regjering som startet denne omstillingen. Da Stortinget fikk barnevernsloven lagt fram fra Solberg-regjeringa i 2021, ble det i den foreslått en strategi med styrking av det statlige institusjonstilbudet og økt bruk av ideelle leverandører. Selv om en ikke sa det direkte, ville jo det innebære en reduksjon i bruken av kommersielle. Når Høyre nå i sitt budsjett kutter i omstillingen – eller det de liker å kalle en omstilling – er jo nye statlige plasser. Det er å kutte i det tilbudet en bygger opp. Jeg lurer på hva som har endret seg siden 2021. Er det Høyres Pettersen (H) [16:13:31]: Jeg tror Torstein Tvedt Solberg, som kjenner historien godt, vet hva som er forskjellen. Forskjellen er at Høyre, som da satt i regjering, ikke hadde et flertall i Stortinget, og at Kristelig Folkeparti, sammen med de sosialistiske partiene, fikk flertall for det vedtaket som representanten refererte til, hvor man satte en målsetting om hvor stor andel de ideelle aktørene totalt sett skulle utføre. Regjeringen Så til påstanden om at man kutter i plasser med de grepene Høyre tar i budsjettet: Det er beviselig feil. Tallene som regjeringen bruker i budsjettet, har man jo selv sagt, i svar til oss fra Finansdepartementet, at man bruker på økte kostnader, nettopp for å ha statlig

Det sies veldig tydelig at de statlige institusjonene bør styrkes. Det sies veldig tydelig at en i større grad må gå fra anbud, enkeltvedtak og kriseplasseringer, som representanten også nevnte

Når det gjelder påstanden om enkeltvedtak, er det klart at enkeltkjøp er mye dyrere enn langsiktige avtaler. Der er vi nå fordi regjeringen har bedt etaten om å avvikle de lange anbudene. Når det blir krise, som det er over ganske store store deler av landet, har man altså tydd til enkeltkjøp, noe som er mye, mye dyrere enn om de kommersielle hadde fått videreføre avtaler med lengre varighet, hvor døgnprisen selvfølgelig hadde gått ned. Igjen: Man kunne da fått flere barnevernsplasser for barna. Så er jeg selvfølgelig enig i – dette har Høyre vært enig i, og jeg sa det også i mitt innlegg – at vi er avhengig av en god miks

de faglige begrunnelsene, og som sånn sett kjører igjennom et eget ønske om at det skal være kommersielle aktører her. Høyreregjeringa fikk et enormt antall med rapporter og utredninger som viste allerede da at tilbudet ikke var godt nok for barna. En måtte bygge opp det statlige tilbudet, en måtte ha det på plass, og en måtte benytte seg av de ideelle. I beskrivelsen representanten selv gir – med Høyres begrunnelser for å gå mot denne omstillingen, som Høyre i regjering egentlig

Begge var klokkeklare om det ulogiske, det uforståelige og det triste i at de har institusjoner i sitt nærområde som er eid av private som de ikke får lov til å benytte.

Da spiller det liten rolle om det er ideologi eller noe annet som gjør at noen sier at en bør komme til et annet sted. Dette er hverdagen til dem som jobber der ute. Så det vil jeg fak tisk påstå er å ha mer ideologiske skylapper enn å si at vi ønsker et mangfold av statlige, ideelle og private tilbydere til å levere innenfor denne veldig viktige sektoren, akkurat der er vi helt enige. [16:18:35]: Vi lever i en vans- kelig og urolig tid, der krig og konflikt preger nyhetsbildet. Det norske samfunnet påvirkes av det som skjer rundt oss, først og fremst menneskelig, men også økonomisk, noe som igjen påvirker hverdagen negativt for mange. Rammene vi har for årets budsjett, er fortsatt stramme, men regjeringens prioritering er tydelig: Budsjettet skal skape trygghet, prioritere gode velferdstjenester, utjevne sosiale og geografiske forskjeller og stille opp for dem som trenger det mest. Jeg er glad for at vi har en regjering som tar det ansvaret de er satt til, og at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sikrer et ansvarlig budsjett. I tillegg er jeg veldig glad for at vi har et budsjett som prioriterer barn og unge. og unge. Det er mange barnefamilier som har det økonomisk tøft nå. Andelen barn og unge som lever i familier med lav inntekt, er økende. Dette er en utvikling som bekymrer flere av oss, fordi vi vet at disse barna har lavere deltakelse i fritidsaktiviteter, dårligere fysisk og psykisk helse og høyere frafall fra videregående skole. en oppvekst som kan føre til at barn også faller utenfor seinere i livet. Det er derfor utrolig viktig at vi tar den utviklingen på alvor. Det tas en rekke grep for å styrke barnefamilienes økonomi i dette budsjettet. Sammen med tiltak som er satt inn tidligere, er dette et stort bidrag til barnefamilienes økonomiske situasjon. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil gjennom dette budsjettet redusere maksprisen i barnehage ytterligere, gi gratis deltidsplass i SFO også for 3. trinn, øke bostøtten, øke minstesatsene, gi skattelette og øke barnetrygden Dette er grep som vil bedre barnefamilienes nok ha størst betydning for dem som trenger det mest. Barnetrygden er en universell ytelse som alle barnefamilier får, men det er naturlig at den har størst betydning for de familiene som har minst. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser betydningen barnetrygden har for barnefamiliene, og har derfor, sammen med SV, prioritert å øke barnetrygden flere ganger, og vi gjør det igjen for neste år. Tidligere i år ble rapporten fra ekspertgruppen om barn i fattige familier lagt fram. De foreslår en rekke tiltak for å redusere andelen barn som lever i familier med lav inntekt.

Regjeringen har en klar målsetting om å redusere antallet barn som lever i lavinntektsfamilier. I tillegg til de mer generelle tiltakene til barnefamiliene settes det av midler til inkludering av barn og unge. Deltakelse på fritidsaktiviteter er viktig. Barn som lever i familier med lav inntekt, har begrenset mulighet til å delta på disse aktivitetene hvis vi ikke setter inn tiltak som sikrer en lavere kostnad eller at flere av tilbudene er gratis. Derfor er jeg så glad for tilskuddordningen for inkludering av barn og unge. Denne tilskuddsordningen vil med dette statsbudsjettet få en ytterligere styrking på 50 mill. kr. Gjennom denne tilskuddordningen kan kommuner og andre organisasjoner søke om tilskudd til gjennomføring av tilbud som sikrer en bedre inkludering av barn og unge, som lokale fritidskasser. Dette er målrettede og tilpassede tiltak i samarbeid med kommunene og organisasjonene, tiltak som treffer godt, og som vil utjevne forskjeller. En av våre viktigste oppgaver er å legge til rette for at barn og unge får trygge og gode oppvekstsvilkår. Et godt barnevern er det viktigste bidraget vi kan gi til de mest utsatte barna. Regjeringen har tydelige mål for utvikling av denne tjenesten og er i gang med å håndtere de utfordringene som ligger der i dag. Barnevernet skal gi trygghet og hjelp til barnet og til familier som trenger det. Regjeringen har varslet at de vil komme med en kvalitetsreform som skal bidra til å svare ut flere av de utfordringene vi ser i barnevernet. barnevernet. Jeg ønsker å rose statsråd Toppe for at hun ikke har lukket øynene for de utfordringene tjenesten har, for de er ikke nye. Hun har tatt grep for å bedre situasjonen. Samtidige ønsker jeg å si at vi har helt fantastiske ansatte i barnevernet, som hver dag gjør en enorm innsats, men vi må likevel erkjenne at systemet de jobber i, som skal ta vare på barna, ikke nødvendigvis er godt nok. Statsråden har satt ned en rekke utvalg for å få innspill på utfordringsbildet og ikke minst på hvilke grep som er nødvendig å ta. Resultatet av dette arbeidet og hovedgrepene regjeringen vil ta, vil komme i kvalitetsreformen.

Antallet barn som trenger et tilbud i en barnevernsinstitusjon, har økt mye på kort tid, og vi trenger flere plasser. Vi må sikre at det offentlige har nok kapasitet til å gi et godt tilbud til de barna som trenger det mest. Det er derfor satt av midler til å styrke og omstille de statlige barnevernsinstitusjonene samt øke andelen ideelle, er en økning til kjøp av spesialiserte fosterhjem. Disse grepene er helt nødvendige for at vi skal klare å sikre et godt og trygt tilbud til de mest sårbare barna vi har. (H) [16:23:44]: Jeg sa i mitt innlegg at jeg til stadighet opplever at Arbeiderpartiets folkevalgte står og tar æren for økningen i barnetrygden, men jeg skulle visst tatt med Senterpartiet i det samme innlegget. Representanten sto nettopp og skrøt av den økningen man nå får gjennomslag for, men regjeringen la vitterlig fram et budsjett hvor barnetrygden hadde en realnedgang, all den tid regjeringspartiene ikke engang la inn pris- og lønnsvekst. Har denne regjeringen så mye å være stolt av når det gjelder det som har skjedd med barnetrygden? Solbergregjeringen, med ulike støttepartier i Stortinget, var jo den første regjeringen

Jeg tok det som et kompliment at representanten ikke nevnte Senterpartiet i innlegget sitt. Senterpartiet har uttalt at vi har ønsket å øke barnetrygden. Vi ser at det har stor betydning for barnefamiliene. Jeg vil ikke gi all æren til SV. Selv om SV på en måte har prioritert det i sine alternative budsjetter, er det allikevel tre partier som forhandler. Da må alle gi og ta litt, og jeg ser det også som en seier for Senterpartiet at vi har fått styrket barnetrygden i det statsbudsjettet som blir vedtatt i

Representanten brukte tid på en rekke andre ordninger, i tillegg til barnetrygden, som vil gjøre det lettere for barnefamiliene. Det som er felles for veldig mange av de ordningene som ble nevnt, er at det veldig ofte er ordninger som er knyttet til tilbud som de barnefamiliene som sliter mest, i utgangspunktet ikke benytter seg av. Vårt forslag, som innebærer en økning i barnetrygden på 1 000 kr og en prisjustering, vil gi disse barnefamiliene mer penger i lommeboka, som de faktisk kan handle mat eller gaver for.

bostøtten er tiltak som treffer de barnefamiliene som representanten snakker om. I tillegg er jeg ganske trygg på at mange av de tiltakene som innføre, med de midlene de har fått av tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge, også treffer disse barnefamiliene og de barn og unge som lever i familier med lav inntekt. Det er også viktig å påpeke at regjeringen har tatt noen grep nå for å prøve å hindre at flere barnefamilier

Representanten fra Senterpartiet snakket om de sårbare barna. Jeg er glad for at vi løfter det i denne salen, enten det er barn i barnevernet eller barn som er der på bakgrunn av

Når jeg leser budsjettet, kan jeg heller ikke se at det ligger inne noe særlig med midler til handlingsplanen mot vold og overgrep. Er det noen plan for å følge opp den når den kommer? Jeg er helt sikker på at jeg og representanten deler engasjementet for de mest sårbare barna, og jeg synes også hun løfter en viktig problemstilling. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen legger fram en handlingsplan mot vold og overgrep mot barn og unge og vold i nære relasjoner. Jeg kan ikke være enig med representanten i at det ikke ligger noen penger i statsbudsjettet til å følge opp den handlingsplanen, når det er satt av 100 mill. kr til oppfølging av tiltakene i budsjettet for 2024. Så blir det vår oppgave å fortsette å prioritere det arbeidet også i årene som kommer. Jeg håper at representanten og jeg kan dele det engasjementet og løfte tilbudet for de barna som blir utsatt for vold og overgrep. (FrP) [16:29:26]: Denne delen av de- batten viser igjen noe som ofte skjer på dette huset, og det er at vi tenker litt i silo. Vi må av og til prøve å løfte det litt opp, for ting henger sammen. Det var vi også inne på i den andre debatten. Det er ofte klokt å se ting i sammenheng. Derfor vil jeg påstå at det viktigste for familiebudsjettet ligger vel så mye i andre rammer enn akkurat bare denne. Det er en kjensgjerning, som flere har vært inne på her i dag, at mange nå sliter økonomisk

det mest effektive grepet mot barnefattigdom er som kjent å få folk i arbeid. Fremskrittspartiet er også veldig klar på at det er en forutsetning at man trenger en streng og rettferdig innvandrings- og integreringspolitikk, for dette henger sammen. Det meste Det meste av barnefattigdom skyldes nemlig ikke at vi ikke får hjulpet alle med dårlig råd, men at det kommer mange mennesker som nødvendigvis ikke har forutsetninger for å klare seg selv. Da kan vi ikke ta imot flere mennesker enn vi klarer å integrere og hjelpe. Jeg synes også det er rett å komme inn på ekspertgruppen som nylig leverte rapporten om barnetrygd Det virker som at man her har gjort en grundig jobb. Jeg kan nødvendigvis ikke si at Fremskrittspartiet kommer til å gå for alle forslagene, men det jeg kan love, er at vi i hvert fall ser fram til den høringsrunden og vil ha en konstruktiv tilnærming til dette, da flere av funnene her er ganske så interessant. Og selv om det sorterer under utdanningskomiteen, må jeg nesten også nevne viktigheten av løpende barnehageopptak i dag. Det er nok et eksempel som krysser denne siloinndelingen, og som også representanten fra Arbeiderpartiet var inne på når hun nevnte barnehagepolitikk, for dette henger så tett sammen med familiepolitikken. Derfor er det viktig for oss å prøve å få gjennomslag for det også etter hvert. Det at folk har forskjellige jobber og forskjellige innretninger på livet sitt, sitt, gjør også at Fremskrittspartiet framholder sitt syn på at tredelingen av foreldrepermisjonen fremdeles er for rigid, og at det bør være opp til familiene selv å få lov bestemme dette, uten at nødvendigvis vi folkevalgte her på huset skal sitte og bestemme over voksne mennesker som helt fint klarer å ta avgjørelser på vegne av sin familie og sin livssituasjon. Et annet lite hjertesukk når det gjelder barnevern, er tilstanden hva gjelder helsekartlegging. Det var egentlig en ganske bred enighet om viktigheten av å få på plass dette,

Videre synes jeg det er viktig å understreke at Fremskrittspartiet fortsetter kampen mot vold og overgrep, og derfor gir vi også flere økninger, bl.a. til utvidelse av Stine Sofie Senteret, nettopp fordi vi vet at det er veldig mange barn og deres familier som trenger oppfølging der. Vi ønsker Trygg på trening, fordi vi vet at dessverre er mange barn utsatt for overgrep i forbindelse med fritidsaktiviteter, og mange barn og unge trenger hjelp. Og sist, men ikke minst, må jeg også minne om et kutt. Det gjelder rett og slett tros- og livssynssamfunnene. Fremskrittspartiet framholder også i dette budsjettet at tro er en privatsak, og mener at det nå er på tide at man ser på den finansieringsmodellen og begynner å kutte i denne typen støtte.

Tilskuddet til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er ment å anerkjenne og støtte opp under det mangfoldet vi har, og bidra til at ulike tros- og livssynssamfunn skal få utøve sin tro.

Den har varslet at den vil måtte redusere bemanningen kraftig og dermed redusere tilbudet, den vil måtte stenge ned flere kirker og slutte å være en landsdekkende kirke. Det vil føre til sentralisering av Kirken og dens tjenester. Fremskrittspartiet at Den norske kirken skal være landsdekkende, og at mennesker som ikke bor i sentrale strøk, skal ha tilgang på tjenestene som Kirken tilbyr?

Jeg er helt krystallklar på at jeg mener at tro er en privatsak, og jeg mener at det burde finnes veldig mange andre bedre ordninger for hvordan trossamfunn skal finansieres, enn slik som ordningen er nå. Vi hørte nettopp representanten fra Høyre lese opp hvordan disse økningene til kirke- og trossamfunn har eksplodert, og jeg mener at det er på tide å se på andre innretninger. Det kunne f.eks. vært en gaveforsterkningsordning eller skatteinsentiver for å gi. gi. Slik som ordningen fungerer i dag, ser vi gang på gang at skattebetalernes penger går til å betale for ting som man absolutt ikke vil assosieres med. Margrethe [16:36:32]: Det var jo kjente svar fra representanten, men jeg vil påpeke at Den norske kirke er å betegne som en folkekirke, og i tillegg til å være et trossamfunn med viktige tradisjoner og kulturbærere i lokalsamfunn over hele landet, er det også ganske mange ikke-medlemmer som benytter seg av Kirken og dens tjenester i dag. Derfor er det kanskje også litt kontrast mellom medlemmer og dem som benytter seg av den. Tjenester som Kirken tilbyr, kan være julegudstjenester, dåp, bryllup og begravelser, tjenester som de fleste av oss benytter en eller flere ganger i livet. I merknadsform påpeker Fremskrittspartiet at løsningen er at Kirken skal finansiere seg selv. Er det da slik å forstå at Fremskrittspartiet ønsker at vi skal betale inngangspenger, eller skal en pålegge befolkningen en ekstra avgift for å benytte seg av disse tjenestene? [16:37:28]: Dette tenker jeg at vi skal finne veldig gode løsninger på. Min store innvending mot dette er at jeg synes det er fryktelig feil at masse av folks skattepenger skal gå til å finansiere noe man selv ikke tror på. Det må være opp til det enkelte medlem hva man har lyst til å være med og støtte eller ikke, og om man i det hele tatt har lyst til å være en del av et trossamfunn. Men som jeg sier, jeg kan gjerne se på typer innretninger som skattefritak eller gaveinsentivordninger. Dette gjøres på veldig mange forskjellige måter i ulike land. Det er ingen sammenheng med at det må være en menneskerett at enhver tro skal finansieres av folks skattepenger. Dette er det veldig ulike innretninger på rundt om i verden, og tro finnes som sagt globalt.

For Rødt er kamp- en mot Forskjells-Norge den aller viktigste. De økende klasseskillene merkes i landets barnefamilier nå. Vi ser det på statistikken over såkalt barnefattigdom, dvs. fattige familier. Barn er ikke biologisk fattige, men foreldrene deres kan være lavtlønnet, uføretrygdet, gå på arbeidsavklaringspenger, ja, rett og slett slite med å få endene til å møtes. I dag kom det nye tall fra SSB som viser at realinntekten i familiene synker og andelen barn i lavinntektsfamilier øker. Den er nå på 11,5 pst. Det tilsvarer to–tre barn i hvert eneste klasserom. Vi vet at én ting som hjelper mot fattigdom, er å gi folk mer penger. Her vil jeg lede salens oppmerksomhet til forslaget fra Rødt, som vi også behandler i dag. For det første vil jeg si at jeg er glad for at regjeringen, etter påtrykk fra SV, går for å øke barnetrygden, men det trengs flere grep. Derfor har Rødt fremmet et forslag, som vi også behandler i denne debatten, om en opptrappingsplan for barnetrygden. des. – Sakene nr. 5 og 6 1829 valgt å avvise forslaget vårt. Da blir det ikke noen prisregulering av barnetrygden, slik Rege-utvalget har foreslått, og da forhindrer vi heller ikke avkorting av andre ytelser mot barnetrygden. Rødts forslag kunne gjort livet lettere for dem med dårligst råd. Det kunne gitt dem større trygghet. Her håper jeg at flere av representantene som vanligvis er på lag med oss i kampen mot Forskjells-Norge, husker fjellvettregelen om at det går an å snu i tide, og stemmer for forslaget til Rødt. Rødt. Noen av våre aller mest sårbare barn skal få hjelp av barnevernet. Det er fellesskapets ansvar å beskytte utsatte barn og sørge for at alle barn får vokse opp i trygge omgivelser og får hjelp i tråd med sine behov. Barnevernet ligner ikke på andre velferdstjenester. Få av oss er noen gang i kontakt med barnevernet, og enda færre har erfaringer med barnevernets tiltak. Barnevernsbarn har ingen sterke lobbyorganisasjoner i ryggen. De genererer ingen kortsiktige overskudd i noe budsjett. Derfor er det utrolig viktig at vi ikke overlater omsorgen for de aller mest sårbare barna og ungdommene våre til kommersielle profittmotiverte aktører. Alle penger bevilget til barnevern skal gå uavkortet til barnets beste, ikke til å berike velferdsprofitører. Rødt mener at barnevernsdrift skal være forbeholdt offentlige og ideelle aktører. Vi er glade for at statsråden og Rødt langt på vei er enige om dette. Men barnevern er dyrt, sånn er det bare. Å øke den offentlige og ideelle kapasiteten krever penger, og det krever at man satser på å bygge opp fleksibel kapasitet til å håndtere de tyngste sakene, der uforutsigbarheten er størst. Det er det som må til for å få bukt med dyre enkeltkjøp fra kommersielle, og Rødt gjør dette i sitt alternative budsjett. budsjett. Til slutt vil jeg lede oppmerksomheten mot Rødts løse forslag i salen, som lyder: «Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utvikle flere avlastningstilbud for aleneforeldre etter modell fra Rødhette og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.» Vi foreslår i dag at regjeringen skal se på hvordan man kan utvikle tilbudet til aleneforsørgere etter modell fra Rødhette, og det håper vi å få støtte for i salen. Avlastningstilbud for aleneforeldre, som Rødhette, fyller et hull i velferdsstaten. Tilbudet er et samvirke mellom foreldre og sosialarbeidere. Man bidrar til å avlaste andre foreldre og får avlastning tilbake. Aleneforsørgere er en utsatt gruppe, både for konsekvensene av priskrisen vi står i nå, og i mer normale tider for stress, ensomhet og dårlig økonomi. Rødhette har som mål både å tilby barnepass og å utvide aleneforeldrenes nettverk. Oslo kommune støtter Rødhette, men vi mener at behovet er stort, og å støtte utvikling av tilbud i flere av de store byene ville være et familiepolitisk kinderegg. Med dette tar jeg opp Rødts forslag.

Jeg vil gjerne henlede oppmerksomheten mot Rødts veldig gode forslag, om å øke barnetrygden og om opptrappingsplanen. Jeg registrerer selvfølgelig at representanten er skuffet over at vi ikke vil gå for de forslagene i dag, for det er jo flere spennende forslag og grep. Vi er også utålmodige, men det er liksom litt lett å hoppe på løsninger uten at man vet helt konsekvensene av det. Vi har også sett hva ekspertgruppen om barn i fattige familier har kommet med av anbefalinger, og som nå er ute på høring. på om ikke representanten synes det ville være lurt å få innspillene fra høringen og en ordentlig politisk behandling av det, og se om vi sammen kan jobbe for kraftfulle grep for barnetrygden i framtiden. [16:44:21]: Takk for spørsmål- et. Rødt er utålmodig, og det er fordi barndommen er nå. Barn vokser opp med foreldre som er fattige, nå – i dag. Det haster med kraftige tiltak som skal forhindre at barn vokser opp med foreldre som ikke får sove, som kutter ut måltider, som ligger våkne om natten, som ikke går til tannlegen, som trekker sine egne tenner. Det haster med tiltak som gjør at barn slipper å sitte med skammen i klasserommet, uten matpakke. Det haster å sikre at landets barn får en trygg og god oppvekst, og vi vet at det å sikre barnetrygd er et viktig tiltak. Jeg er helt enig i at det haster, og at vi må gjøre kraftfulle grep. Vi gjør jo andre grep i mellomtiden, for vi har lang tradisjon for at barnetrygden er universell, og at den skal gå til å dekke utgifter ved det å ha barn. at en viktig del av det er å diskutere ordentlig om den skal være knyttet til prisvekst, om den skal være knyttet til lønnsvekst – hvilke grep som gir den beste innretningen. Selv om jeg synes det haster, og selv om vi i klart å få gjennomslag for å øke barnetrygden noe for de eldste barna, lurer jeg på om ikke representanten anerkjenner at det vil være lurt å gå litt dypere inn i hva som vil være de beste grepene for å sikre at barnetrygden fortsatt oppleves som en universell ordning som ikke kan avvikles.

ikke har den tiden som etterspørres her i salen. Jeg vet ikke om alle de foreldrene jeg snakket om, som ligger våkne om natten, som lar være å spise måltider i løpet av dagen, som står i de evig voksende matkøene, som svelger unna tårene når matsentralen sier at det er tomt for mat, har tid til at vi skal gå dypere inn i materien. Min bekymring er

det forslaget og stemme for det i dag. Det jeg vil stille spørsmål om nå, handler om barnetrygden og det forslaget som Rødt har levert, og komiteen har behandlet. I sitt innlegg kritiserer representanten komiteen for ikke å støtte Rødt sitt forslag. Grunnen til at i hvert fall Venstre ikke støtter det forslaget, er at vi mener vi ikke har tid til å vente på en opptrappingsplan, som er det Rødt ber om. Venstre mener at de nødvendige grepene kan gjøres over ett enkelt budsjett, og ikke trengs å spres ut over flere år. I alt snakket om utålmodighet vil i hvert fall jeg påstå at Venstre er svært utålmodig. Mitt spørsmål er ganske enkelt. Vil Rødt støtte Venstres forslag nr. 12 i saken, som er å følge opp dette konkret og gjøre det over et enkelt budsjett? [16:48:12]: For det første vil jeg takke for at Venstre støtter vårt forslag om Rødhette. Det er viktig. Det er et godt tiltak som i aller høyeste grad bør rulles ut i veldig mange flere byer i Norge, kanskje også bygder. Det er ikke sånn at man er aleneforeldre bare i byer. Jeg har lagt merke til at Venstre i både denne debatten og tidligere debatter innbyr til et interessant og spennende samarbeid i tiden framover, og det skal jeg ta. Det er tross alt jul. Vi har et felles mål om at folk skal ha en bedre hverdag. Rødt har fremmet sine forslag, og vi står for dem.

Toppe [16:49:25]: Krig, uro og et- terverknadar av pandemien har ramma verdsøkonomien hardt og gjort verda meir utrygg. Prisane har auka òg i Noreg. No er det viktig å oppretthalda velferdstenestene våre og vareta dei som har minst. Regjeringa har i den dyrtida vi står i, arbeidd for å sikra gode levekår for barn og unge, å hindra at fattigdom går i arv og å sikra at alle barn har anledning til å delta på viktige samfunnsarenaar i sin oppvekst. Regjeringa har prioritert ei stor satsing på rimelegare barnehagar, og i 2024 er vi einige med SV om både å sikra meir gratis kjernetid i SFO og å auka barnetrygda for barn over seks år med 2 400 kr i året. Til saman har vi i realiteten styrkt barnetrygda med 5 mrd. kr på to år. Når det gjeld Dokument 8-forslaget frå Raudt om ein opptrappingsplan, er eg einig i at barnetrygda er ei veldig viktig yting for barnefamiliar. Auken i barnetrygda bør likevel verta vurdert i dei årlege budsjettprosessane. Regjeringa vil arbeida for å gjera fritidsaktivitetar tilgjengelege for alle barn. Vi har no styrkt tilskotsordninga for inkludering av barn og unge med til saman 181 mill. kr. regjeringspartia, saman med SV, å styrka tilskotsordninga med ytterlegare 50 mill. kr. Dei skal prioriterast til fritidskassar, slik at barn og unge får delta i fritidsaktivitetar. Vi føreslår òg å auka løyvingane til barne- og ungdomsorganisasjonane med 10 mill. kr. Regjeringa føreslår i budsjettet å forlengja stønadsperioden i foreldrepengeordninga ved 80 pst. lønsdekning. Det vil gi foreldre meir tid i lag med ungane, det legg til rette for at mor kan amma lenger, og det kan òg redusera behovet for å ta ulønt permisjon. Vald og overgrep mot barn og vaksne inneber store lidingar for den enkelte og store utgifter for samfunnet. Regjeringa har difor sett av 100 mill. kr til auka løyvingar til tiltak i opptrappingsplanen mot vald i nære relasjonar og vald og overgrep mot barn. På budsjettet til Barne- og familiedepartementet er det m.a. sett av 10 mill. kr til foreldrestøttande tiltak og 10 mill. kr til å starta etablering av ein undersøkingskommisjon. Det har kome fram opplysningar i andre land om ulovlegheiter i internasjonale adopsjonar og om alvorlege tilfelle i enkelte utanlandsadopsjonar til Noreg. Regjeringa har difor i 2023 sett i gang ei ekstern gransking som skal gå gjennom systemet for utanlandsadopsjonar. Regjeringa har i år òg fått på plass viktige tilbod til dei adopterte og familiane deira, og føreslår auka løyvingar til desse tilboda i 2024.

Regjeringa vil styrkja og omstilla det statlege institusjonstilbodet, slik at barna med dei største og mest samansette behova, kan verta varetatt i dei offentlege institusjonane.

I 2024 forventar vi ein auke i talet på nye barn i omsorgssentra for einslege mindreårige asylsøkjarar under 15 år. Vi har ein stor auke på 340 mill. kr til desse sentra. Det er viktig. Denne auken er òg grunna i behovet for betre bemanning. bemanning. Bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kyrkjer vil verta lansert på nyåret. Dei neste 20–30 åra skal staten bruka inntil 500 mill. kr årleg på istandsetjing av kulturhistorisk viktige kyrkjebygg. Vi har lagt opp til at overskotet frå Opplysningsvesenets fond vert sett av til føremålet gjennom eit generasjonsfond. Aldri har vi sett ei tilsvarande satsing

(H) [16:54:39]: Siden det er jul, har jeg først lyst til å rose statsråden for engasjementet. Selv om vi er politisk uenig, så står hun på for et kjempeviktig fagfelt. Ifølge SIFO-rapporten som jeg redegjorde for i stad, er det over 153 000 husstander som er definert som ille ute økonomisk, og i oktober leverte – som vi også ekspertgruppen om barn i fattige familier sin anbefaling om at barnetrygden må videreføres og økes. Der regjeringen da velger å redusere barnehageprisene for dem som ikke faller inn under de ulike moderasjonsordningene, hever vi barnetrygden med 1 000 kr for dem opp til seks år, prisjusterer den for alle og øker inntektsgrensen for når man får gratis kjernetid. Sånn sett vil enda flere få hjelp med vårt budsjett, og flere vil sitte igjen med mer penger i lommeboka som de kan bruke. Hva er grunnen til at regjeringen ikke bidrar til å øke kjøpekraften til dem som har det dårligst, på mange måter egentlig i stedet hjelper middelklassen? Statsråd Kjersti Toppe [16:55:34]: Regjeringa er opptatt av å ikkje ha tilbod for dei verdig trengande, men å ha universelle velferdsordningar som går til alle, uavhengig av bakgrunn, og som ikkje er stigmatiserande. Difor har vi satsa på å redusera barnehageprisen for alle,

plussa ein tusenlapp på barnetrygda. Men totalt sett er det ikkje noko særleg betre og meir omfordelande budsjett, tvert imot. [16:56:33]: Alle de pengene som jeg redegjorde for, og flere til, er lagt tilbake til økt barnetrygd og til økt moderasjonsordning til barnehageopptak for barn født i desember, også moderasjonsordninger i SFO. Så vil jeg være tydelig på at en økning i barnetrygden ikke er en stigmatiserende ordning. Jeg tror vi for så vidt er enige om det. Jeg må også raskt innom barnevernet. Hva vil statsråden si til de mange barnevernsansatte som nå opplever brudd på bistandsplikten rundt i det ganske land, samtidig som det står – som jeg fikk rapporter om fra Vestfold i går – kvalitetssikrede private plasser ledig for de behovene de har? Og et litt retorisk spørsmål på tampen, som det siste fra meg i år:

Då skal vi ha det ut på anbod, vi skal ha kvart enkelt barn ut på anbod. Slik er dagens barnevern – det er også produsert av Høgre, ein ville ha det på den måten. Vi vil ha ei anna retning der vi vil styrkjer det offentlege barnevernet. Vi skal styrkja beredskapen i det offentlege for desse ungane når det brenn.

(FrP) [16:58:36]: Jeg vil også takke statsråden for godt samarbeid i flere saker. Noen ganger kan vi faktisk snakke fornuftig med hverandre på tvers av partigrensene. Det setter jeg veldig stor pris på. Jeg ble litt utfordret fra Senterpartiet i stad på hvorfor jeg brydde meg om strømstøtte til kirkebygg. Det er fordi vi ikke får flertall for som statsråden er godt kjent med, har Fremskrittspartiet vært pådrivere og pushet for dette bevaringsprogrammet for kirkebygg. Jeg er veldig glad for at statsråden også nevnte det her, for det har jeg et skriftlig spørsmål om inne nå – det er en kirke statsråden kanskje kjenner godt til. Men akkurat her lurer jeg litt på hvordan regjeringen følger opp punktet fra regjeringserklæringen sin om å kreve full åpenhet om finansiering av trossamfunn og greie ut om utenlandsk finansiering av trossamfunn

noko dei arbeider med på justisfeltet. Vi har iallfall gjort éi endring, og om dette var eit veldig dårleg svar, kan eg heller svara representanten skriftleg, så ho får det litt meir korrekt. (FrP) [17:00:38]: Jeg kan svare på hva det er: Det er 50 000 kr. Dette var et resultat av Fremskrittspartiets gjennomslag på dette med utenlandsk finansiering, men nå må man rett og slett vurdere å se til flere av våre naboland på hvordan de har regulert en del av dette som gjelder utenlandsk finansiering. Det var derfor jeg tenkte at man ikke svarer dette punktet så mye ut i den saken som nå har vært på høring, som gjelder endringer til trossamfunnsloven. Vi så senest i Nettavisen forleden dag et eksempel på hvordan f.eks. en moské her i Norge bryter regelverket. Da kan det vise seg at man kanskje må se på dette punktet en gang til. Jeg håper at man også vil se på forbud mot utenlandsk finansiering i det videre.

[17:02:46]: Denne regjeringen har ett statsbudsjett igjen til å levere på Hurdalsplattformens lovnader om gradvis å fase ut kommersielle aktører i barnevernet og avslutte konkurranseutsettingen av anbud i barnevernssektoren. Synes statsråden at regjeringen er i rute? Eg trur mange merkar at det er ei anna retning enn under den førre regjeringa, at dei ideelle tilbydarane i barnevernet ser at det er ei regjering som faktisk ønskjer å bruka dei, og som vil og at det offentlege barnevernet ser at det er ei regjering som vil prioritera dei så dei kan få byggja opp sine tilbod, slik at dei kan ta seg av – spesielt – unge med store behov.

pst. av tilbodet, og vi må vareta barna i den omlegginga. Men vi har det målet på ei ny retning, der vi skal styrkja beredskapen i det offentlege. Og om vi ikkje klarar det på fire år, er vi iallfall på veg. Hege Bae Nyholt Jeg takker for svar- et – og siterer Hagerup: «Vær utålmodig, menneske!» Vi vet at barnevernssaker har blitt færre og tyngre, og at enkeltkjøp fra kommersielle er den største og mest uforutsigbare utgiftsposten. I 2024 er det budsjettert med 1,6 mrd. kr til dette. Kommunenes egenandel har økt dramatisk. Jeg kjenner til minst ett eksempel hvor én tung barnevernssak i en liten kommune har veltet hele kommunebudsjettet. Tenker statsråden at det er noen sammenheng mellom nedgangen i saker, den økende alvorligheten og at kommunene i det lengste utsetter dyre tiltak på grunn av økonomi?

barnevernsbudsjettet. Eg legg merke til at barnevernsinstitusjonsutvalet, som fremja sin NOU no, anbefaler å gå ned på dette nivået.

man går fra en situasjon der man som adoptivforeldre blir mye kontrollert, får mye oppfølging, får mye støtte, til man får gjennomført selve adopsjonen og står uten noe. Det er en av grunnene til at Venstre i flere år har kjempet for at man skal ha bedre etteradopsjonstiltak. Det er også grunnen til at Venstre mener at man også bør sørge for at adopterte skal få mer hjelp, f.eks. til å søke etter biologisk opphav. Derfor er jeg glad for å se at regjeringen nå begynner å støtte opp om dette arbeidet og er enig med Venstre i dette. Jeg er også glad for at man vil se på alternativer til innretning på hvordan denne støtten skal være i det videre. Når har statsråden tenkt å komme med et konkret forslag til Stortinget om dette, og vil man vurdere Venstres forslag om et etteradopsjonstilbud?

jeg er enormt stolt over den økningen som ligger til barnevernet, og det vi gjør i dette budsjettet for de mest sårbare barna. Det er en økning på nesten 1 mrd. kr, men viktigst: Det er et taktskifte der barnas beste betyr mest, der vi går bort fra anbud, enkeltvedtak og profitt og over til langsiktige tiltak og avtaler. Denne økningen og de politiske signalene har f.eks. sikret at Familiesenteret på Vestlandet består, og en økning i spesialiserte fosterhjem, både de statlige og de ideelle, noe som er viktig. Vi legger i budsjettet opp til en etablererstøtte til ideelle så en kan få enda flere gode, nye tilbud, og det settes av penger til å bygge opp nye tilbud og ny kapasitet. Endelig ser vi noe handlekraft. Denne handlekraften fra regjeringa erstatter Høyres utredninger, rapporter og manglende tiltak, for det må jo sies at krisen i barnevernet var like stor da. Alle de rapportene som kom i de forrige periodene, var alvorlige. De snakket om svik, ansvar på avveie og dårlig rettssikkerhet, og de ansatte aksjonerte, f.eks. i heierna-kampanjen. Vårt svar på dette nå er tydelig: Det er handlekraft. Vi sier at ethvert barn og enhver familie er unik. Standardisering og stykkpris, det å sette barn ut på anbud, er ikke en del av løsningen. Vi må kunne se på tvers av sektorer og ha et mangfold av verktøy for å gi ansatte i barnevernet de beste mulighetene til å gi barna en ny hverdag. Tilbudene må kunne endres og tilpasses barnas utvikling, ikke tilpasses et ønske om fortjeneste og forretningskultur. Denne omstillingen og opptrappingen synes jeg også jeg ser støtte til i institusjonsutvalget, der en nå foreslår det som en kan kalle en ny og bedre struktur – eller, som statsråden kalte det, arbeidet med en ny retning – der en tilpasser seg barnas mer sammensatte behov, og der en har tilbud som er der når det trengs, faktisk når det brenner. Det er det at en ikke er kommet lenger på dette som jeg mener er Høyres store svik. De tok ikke tak i disse strukturelle problemene da de styrte. de styrte. Vi arvet et system som var og er dyrt og dårlig, og som har enkeltvedtak og tilbud som ikke hjelper barna godt nok, støttet opp under av utallige rapporter. Tilbake til denne brannmetaforen som Høyre selv dro opp: Nå er det sånn at når det begynner å brenne, er det ingen der til å hjelpe, da må man sende ut et anbud – og hvis det begynner å brenne i nabohuset samtidig, er det vel et nytt anbud som må på plass. Jeg sliter veldig med å se i Høyres alternative budsjett hva svaret deres er nå, for de vil ikke være med på denne strukturelle endringen, være med på å få på plass en ny retning. De kutter i økningene. Det vil gi et dårligere tilbud til barna. Fra vår side skal vi være ærlige på at den omstillingen vi nå gjør, og den oppbyggingen vi jobber med, tar tid. Det koster mer å etablere og få på plass nye ting enn bare å drifte, men jeg tror på sikt at det blir billigere med langsiktige avtaler enn med de dyre enkeltkjøpene vi i for stor grad ser nå. er først og fremst at jeg tror det vi nå bygger opp, blir bedre for barna. Det er dette rapportene og de faglige rådene anbefaler og har etterspurt, og det er dette grepene våre i budsjettet støtter opp om, og egentlig bare er en start på. Regjeringa jobber nå med oppfølgingen av institusjonsutvalget. Statsråden kalte dette en ny retning, og jeg ser veldig fram til det videre arbeidet for å bidra til et enda bedre tilbud til de aller mest sårbare barna. Turid Kristensen

jeg synes det er fascinerende hvor mye tid regjeringspartiene bruker på Høyres, Venstres og Fremskrittspartiets budsjetter framfor å snakke om sine egne. dårlig tillit til eget budsjett, manglende satsing eller hva det er, men vi får i hvert fall lys på vårt, selv om beskrivelsen kanskje er ganske mangelfull i en del tilfeller. Nok om det. Det er mange her i dag som har snakket om dyrtiden vi lever i, hvordan den rammer barnefamilier, og hvordan høye renteutgifter, høye matpriser osv. gjør at pengene ikke lenger strekker til. Jeg var bare nødt til også å nevne det, for dette preger mange av alle de henvendelsene vi som politikere får, og de tiltakene vi prøver å sette inn for å hjelpe i dette. I en slik situasjon er det klart at politikken må bidra til å lette børen. Som min partikollega Tage Pettersen allerede har snakket noe om, om, prioriterer derfor Høyre lavere skatt på vanlige inntekter. En familie med vanlig inntekt vil kunne få ca. 5 000 kr mindre i skatt i år. Vi øker barnetrygden med over 11 000 kr for alle barn under noe som er markant bedre enn det regjeringspartiene la opp til i sitt budsjett, men som er blitt litt justert takket være SV. øker også inntektsgrensen for dem som får gratis kjernetid i barnehagen, noe som innebærer at 13 500 flere barn faktisk vil få gratis kjernetid i barnehagen. Dette er tiltak som monner, og som gjør at regningene vil kunne bli enklere å betale for mange. Det blir også snakket om at Høyre prioriterer skattelette til de rike. Jeg var inne på det tidligere i dag – en løgn eller mangelfull sannhet blir ikke mer sann selv om den gjentas. De store pengene i både dette budsjettet og tidligere alternative budsjetter fra Høyre handler om å hjelpe folk gjennom en dyrtid. Det handler om å styrke privatøkonomien. Det handler om å sikre landet økt trygghet og økt beredskap. Det handler som å sørge for at man i Norge skal ha mer å leve av i framtiden. Det er dit de store pengene går, og det skaper også inntekter og muligheter for oss politikere til å sette i gang gode tiltak for dem som trenger det aller mest. Selv om vi også i dette alternative budsjettet har flere tiltak for å hjelpe, er det behov for enda mer. oss om at det ikke går mer ut over barn og unge. Det er leit å se alle dem som holdes utenfor fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter osv. I en mer urolig verden er kanskje nettopp det å delta i fritidsaktiviteter viktigere enn noen gang. Det er viktig for å skape tilhørighet, for at de skal oppleve mestring og vennskap, og for å hindre at barn og unge faller utenfor. Det bidrar til å binde oss sammen. Vi møtes på tvers av sosial og økonomisk bakgrunn, etnisitet og andre ulikheter som kanskje skiller oss mer i hverdagen. Dette styrker samholdet, og det bygger tillit. Derfor har Høyre i vårt alternative statsbudsjett prioritert å øke ordningen med tilskudd til inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter. Den økte potten til dette, sammen med økt barnetrygd og skattelette, vil bidra til at flere barn og unge kan få delta nettopp i fritidsaktiviteter. Høyre prioriterer også i vårt alternative budsjett penger til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og deres arbeid med å videreutvikle som skal gjøre det lettere for organisasjonene å finne lokaler de kan drive sin virksomhet i. Dette er også gjort for at de frivillige skal kunne bruke sin tid på aktivitet framfor byråkrati og administrasjon, som vi snakket mye om i forrige debatt. Vi har også prioritert penger til f.eks. Stine Sofies arbeid med støtte til pårørende for dem som har vært rammet av vold og overgrep, for å nevne noen små enkelttiltak. Jeg vil gjerne litt tilbake til barnetrygden, for å øke barnetrygden er en av de mest målrettede måtene vi kan svare på noen av de økonomiske utfordringene vi står i i dag. I dag behandler vi også et representantforslag fra Rødt om en opptrappingsplan. Det må jeg si er et prisverdig initiativ, for det er utvilsomt en viktig universell ytelse. Men som komiteen skriver i merknadene, har vi nettopp fått rapporten fra ekspertgruppen om barn i fattige familier, og her foreslås det en rekke spennende tiltak, både for å utjevne forskjellene mellom store og små barn og for å øke satsene. Denne rapporten er ute på høring, og den har ikke vært til politisk behandling. Derfor kommer vi ikke til å støtte de endringene i denne omgang, men vi ser fram til å arbeide videre med det. Til slutt vil jeg varsle at Høyre støtter Rødts forslag om tiltaket Rødhette for aleneforeldre.

Vårt mål er at barn og unge skal vekse opp i eit samfunn med små forskjellar og store moglegheiter, men i dag er realiteten at altfor mange ungar veks opp i familiar som slit økonomisk. Dei siste åra har mange kjent på kroppen Dessverre blei altfor lite gjort dei åtte åra høgreregjeringa styrte, men med Arbeidarpartiet og Senterpartiet ved roret tek vi dette på høgste alvor, og våre barn og unge rundt om i landet fortener eit krafttak.

Her er BUA og utstyrssentralane gode eksempel på korleis barn og unge får moglegheit til å ta del i fellesskapet uansett størrelsen på lommeboka til foreldra. Vi har sørgt for full momskompensasjon til lag og foreiningar, noko som gjer at ein kan skape meir aktivitet for barn og unge, og at fleire kan ta del i fellesskapet. Vi har auka grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonane med 10 mill. kr, så fleire barn og unge kan få skapt aktivitet i sitt nærmiljø og få lov til å drive med det dei synest er aller, aller kjekkast på fritida. Vi har auka barnetrygda òg i årets statsbudsjett. Vi har sørgt for gratis kjernetid i SFO for første-, andre- og tredjeklassingar og styrkt helsestasjon- og skulehelsetenesta.

Regjeringen og SV satser mye på å styrke det offentlige barnevernet og fase ut de kommersielle aktørene fra et marked med store fortjenester og profitt til eiere, ofte utenlandske. I dette budsjettet tas det store grep for å styrke det statlige barnevernet. Vi har også sørget for at ideelle aktører får mer forutsigbarhet, med mer langsiktige avtaler. avtaler. Det er en kjensgjerning at etter åtte år med Solbergregjeringens privatiseringsiver er mange av barnevernets institusjonsplasser nå drevet av private, kommersielle aktører. Det lar seg ikke snu over natten, men vi mener det er en viktig jobb å sørge for å bygge opp vårt offentlige barnevern med både kapasitet og kompetanse. Skattebetalernes penger skal ikke gå til velferdsprofitørene. Vi mener alle pengene skal brukes på barna. Høyresiden beskylder oss for å drive fram ideologisk tankegang, foran hensynet til sårbare barn. Til det er det bare én ting å si: Ideologi går begge veier. SV mener det offentlige skal drive tjenestene som det offentlige har ansvar for. Høyresiden mener det er fint at private markedskrefter har sugerør inn i statskassen. I SV foreslår vi noen grep for å styrke barnevernets arbeid. Vi mener det trengs bedre representasjon fra barna selv og vil opprette kommunale brukerråd, hvor barna er representert. Vi ønsker også at det startes et pilotprosjekt med mangfoldskontakter i barnevernet. Det mener vi er et viktig grep for å ivareta barn med minoritetsbakgrunn på en bedre måte. I revidert budsjett fikk vi økt bevilgningen til spesialiserte fosterhjem, noe som ga gode signaler ut til Bufetat med tanke på rekrutteringen av spesialiserte fosterhjem. I dette budsjettet ønsket vi også å styrke fosterhjemsarbeidet generelt. SV foreslår også å gi barnevernet omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. Det er kommet sterk kritikk av forholdene for ungdom på asylmottak. Det er mangel på oppfølging og dårlig tilrettelagt for normale aktiviteter. Det rapporteres om at ingen følger opp om de får i seg nok mat, eller om de får nok søvn. Hvis vi ønsker at disse ungdommene skal integreres i det norske samfunnet på best mulig måte og få en god framtid og et voksenliv hvor de kan få seg utdanning og jobb, er det nødvendig å gjøre en større innsats.

å øke bevilgningene til incest- og voldtektssentrene og til voldsforebyggende tiltak. Det er viktig å ha en helhetlig tankegang rundt dette. Trygge familier med gode relasjoner og fravær av vold og diskriminering gir flere trygge, robuste barn og mindre behov for barnevern, og det er et godt mål i seg selv. Barnetryg- den er en viktig og universell ordning som er en viktig del av Senterpartiets politikk. Vi er et parti som er tuftet på kampen om å få et samfunn med størst mulig utjevning sosialt, økonomisk og geografisk. Barnetrygden er for oss derfor et veldig godt grep som treffer alle barnefamilier over hele landet, uten stigmatisering. Selv om vi som parti lenge har hatt som mål i våre programmer å øke barnetrygden, har det tatt mange år før andre partier har blitt like ivrige. Omsider løsnet det i 2019 da Kristelig Folkeparti fikk Solberg-regjeringen med på en økning på 84 kr i måneden. Deretter har denne viktige ordningen økt. Ikke minst har den økt etter at Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen med SV har sørget for nettopp det i alle statsbudsjettene vi har tatt ansvar for siden regjeringsskiftet. I 2024 økes barnetrygden endelig også for barn over seks år. Hele 25 mrd. kr skal Norge bruke på barnetrygd neste år. Min påstand er at vi strengt tatt allerede driver med den opptrappingspolitikken som Rødt ønsker seg i sitt forslag, selv om den skal jobbes videre med. med. Som både statsråden og andre her i dag har gjort rede for, er det ikke bare barnetrygden regjeringen har satset ekstra på for å gjøre det lettere for barnefamiliene våre nå i denne dyrtiden. Vi har økt potten for inkludering av barn og unge med over 230 mill.

Vi har sikret full momskompensasjon for frivillige lag og foreninger. I tillegg får ungdomsorganisasjonene 10 mill. kr ekstra å rutte med, og 40 mill. kr kommer til forsterket innsats i områder med levekårsutfordringer.

Vi har også innført gratis deltidsplasser på SFO for 1. og 2. trinn og nå, på toppen av det, utvidet ordningen til 3. trinn. Ved siden av alt dette kommer det på andre budsjetter en rekke andre ytelser for dem som har minst. 2023 vil komme etter at ekspertutvalget for barn i fattige familier har kommet med sin anbefaling, og regjeringen skal lage en stortingsmelding om tematikken. Det er nødvendig, og vi i Senterpartiet ser fram til både det arbeidet og å innføre enda flere tiltak enn alt vi allerede gjør på dette feltet i budsjettet for 2024.

Eg vil snakka litt om barnehagar, for sjølv om det er på kunnskapsfeltet, betyr det veldig mykje for barnefamiliar. Vi har redusert prisen med 1 000 kr og halvert prisen i distriktskommunar.

i Finnmark og Nord-Troms, det er gratis barnehage for tredje barn, og no halverer vi barnehageprisen i mange distriktskommunar og set han ned med 1 000 kr. Dette er ei stor velferdsreform, som vi har dei siste to åra, og det kan vi ikkje snakka nok om. Rege-rapporten, om barn i fattige familiar, hadde to hovudtiltak. barnehagen meir tilgjengeleg, og det andre var å styrkja barnetrygda. Vi har no gjort begge delar. Så skal vi gå inn på forslaga, men at barnehage er viktig, at det betyr noko i den dyrtida vi har no, er eg heilt overtydd om. Når det gjeld barnevern, vil eg presisera i debatten her at ja, det er veldig alvorleg at det er brot på bistandsplikta. Det tar eg på stort alvor. Men det er ikkje slik at vi har noko forbod mot å bruka kommersielle i dag.

og inn i avtaler. Det er veldig viktig for meg å presisera. Til slutt, når det gjeld finansiering av trussamfunn: Det er eit veldig stort kutt som både Høgre, Venstre og Framstegspartiet gjer. Ein problematiserer at denne finansieringsordninga ikkje er berekraftig, men det er Stortinget sjølv som har vedtatt ho for ganske få år sidan. Det er grunnlovfesta

særlig nå når det er jul. For mange blir det nemlig ikke julestemning uten at en er med på julegudstjeneste eller julekonsert i høytidelige og fint pyntede kirkerom. Også ellers i året er kirkene våre viktige for folk, da det som regel er der de fleste markerer både dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Kirkene er også naturlige samlingspunkt i et lokalsamfunn, f.eks. i kriser. Dessuten er kirkene våre viktige kulturminner, som byr på historie og opplevelser både for tilreisende og for dem som sogner til kirken. Mange er som små, desentraliserte museum å regne, og de gir stolthet og er viktige for folks identitet. Utfordringen med kirkebyggene våre, særlig de som begynner å bli gamle og gjerne stammer helt fra middelalderen, er at det er krevende og dyrt å drive med vedlikehold av dem, særlig for kommunene, som i all hovedsak er kirkeeierne, og ikke minst dersom man som kommune er eier av mer enn én kirke som har en eller annen vernestatus. Da kreves det ekstra mye ressurser for å vedlikeholde kirken på riktig kulturminnevis for ettertiden. Denne julen er jeg derfor utrolig stolt av et arbeid som vi har holdt på med over lang tid, og av at det har blitt realisert, nemlig at regjeringen har tatt en historisk avgjørelse om å opprette et evigvarende fond til nettopp kirkevedlikehold. Fondet har i utgangspunktet en verdi på hele 10 mrd. kr, da det er tuftet på de verdiene som er igjen etter det gamle Opplysningsvesenets fond, som Stortinget i forrige periode bestemte skulle gå til kirkevedlikehold. det forliket, så nok ikke komiteen for seg at det skulle ende opp sånn som dette, med et generasjonsfond. Det er som sagt historisk, og det vil sikre alle disse kulturhistoriske byggene for framtiden, uansett om folkekirken bygges ned, slik tydeligvis, og dessverre, både Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet legger opp til i sine alternative budsjetter.

antall kroner brukt på ordningen som ene og alene er det man bør måle med tanke på om den er treffsikker nok. Hele poenget til ekspertutvalget er at en omlegging ville sørget for at med de samme midlene ville man truffet enda bedre. Og med den påplussingen som Venstre foreslår, ville man faktisk redusert fattigdommen med 14 pst. Så man må også se på – det har i hvert fall vært poenget for Venstre i denne debatten. Vi har snakket mye om institusjonsplasser og kjøp, og jeg reagerer litt på ordbruken som til og med statsråden bruker når man snakker om at man setter barn på anbud. klart en diskusjon om hvordan man innretter innkjøp av tjenester på en god måte, men det er tross alt ikke barna som settes ut på anbud, det er hvilke tjenester man skal kjøpe inn, som diskuteres.

tilbud før man fjerner det som eksisterer. Konsekvensen av det er at man må ha den type debatt vi hadde for en uke siden, der regjeringen i

jeg avslutte med noe positivt: Om ca. ett år skal statsråden gjøre noe som hun burde glede seg til, og det er å møte i Genève for FNs barnekomité og rapportere på hva Norge gjør for å å ivareta barns rettigheter på en god måte. Den rapporten skal leveres allerede til sommeren, nærmere bestemt 15. juni. Noe av det jeg kan forutse, vil jeg påstå, at FNs barnekomité kommer til å være opptatt av, er i hvor stor grad Norge er flink til å ivareta den grunnleggende retten barn har til medvirkning i alle prosesser. Barneombudet har gjentatte ganger kritisert norske myndigheter for ikke å ha gode nok medvirkningsprosesser. Det mener jeg vi bør ta på alvor. Det er grunnen til at Venstre har foreslått 6 mill. kr til et eget kompetansesenter for barns medvirkning, og jeg håper det er en idé statsråden ønsker å stjele, sånn at hun møter med gode kort når hun skal møte i FNs barnekomité i januar 2025. [17:36:17]: I en svært urolig geo- politisk situasjon er det mange som søker trøst

Er det bedre at den står tom også til neste jul? Vi kan betrygge Høyre om at vi ikke bitre. Men det hadde vi kanskje vært

utgifter, redusert gratis tannhelsetilbud for dem mellom 21 og 24 år, økt maksprisen i barnehagen, redusert timeantallet for gratis SFO – og lista er lengre. Det er også svært rørende å høre at Høyre er så bekymret over omleggingen av det statlige barnevernet. Jeg går ut fra at Høyre har fått med seg at på barnevernsfeltet jubler man over tilskuddene som har vært gitt,

de private kommersielle aktørene på bekostning av de private ideelle. Om det skyldes ideologi kan sikkert Høyre svare på selv. Like fullt finnes det nok av dem som ser på barnevern som et marked for egen forretningsmodell. Jeg vil også minne om at i 2019 var det en kampanje som het #heierna. Det var faktisk et rop om hjelp fra fagfolk for å få oppmerksomhet på et barnevern på gale veier. Det gikk sågar så langt at barne- og familieministeren under Solberg-regjeringen måtte redegjøre for Stortinget, og et enstemmig storting krevde at rettssikkerheten ble satt på dagsordenen. Til slutt: Jeg kan betrygge alle i denne salen om at jeg ikke er bitter. Jeg er svært fornøyd med at Arbeiderpartiet og Senterpartiet – med SV – har fått til et statsbudsjett som sikrer gode velferdstjenester og fellesskap som stiller opp for dem som trenger det mest, for folk skal være trygge på at fellesskapet stiller opp i en tid der økonomien er trang.

ein må gjera ei vurdering av, men det vil bety å innføra eit nytt prinsipp, der ein skal bruka barnetrygda ikkje til å fordela mellom dei med og utan barn, men mellom barnefamiliar.

før ein fjernar – det er ikkje realiteten. Vi har prioritert pengar i alle budsjetta våre til nettopp å byggja opp og styrkja dei offentlege institusjonane. Vi har ikkje fjerna plassar som det er behov for, fordi dei er kommersielle.

Det er ein stor grunn til at vi har stått i ei kapasitetskrise, for dei plassane er òg vanskelege å etablera. Når det gjeld språkbruken – om det er barn på anbod – er eg veldig opptatt av språk, så eg skal gå gjennom om eg

Fremskrittspartiets bekymring for kalde kirker, trodde jeg det var opplagt for lenge siden. Jeg synes det er veldig merkelig at en sånn påstand igjen blir dratt opp, når jeg gang på gang i denne debatten har nevnt ulike tiltak som Fremskrittspartiet er for, bl.a. en universell strømstøtte med en makspris, som Arbeiderpartiet er imot. Hadde bare den samme representanten hatt den samme bekymringen for andre felt. Jeg har snakket med mange politikere nordpå, også fra Arbeiderpartiet, som er langt fra like begeistret for dette budsjettet som det tidligere taler var. Man kutter i politi, og man legger ned Operasjon Spiderweb, som etterforsker seksuelle overgrep mot barn. Det bekymrer meg. Det bekymrer meg at man kutter i samferdsel. Kanskje har man fremdeles noen kroner her østpå, men der jeg er fra, er det fremdeles store behov for utbygging av vei, så det bekymrer meg. Det skaper et kaldere samfunn. Skal vi klare å ivareta hverandre også i framtiden, må fisken fram. Næringen må ha vei å kjøre på. Vi må komme oss på jobb. Vi må kunne levere i barnehage. Så hvor næringslivspolitikken er oppi dette, kan man jo også spørre seg om. Den sikkerhetspolitiske situasjonen Ja, det har faktisk Fremskrittspartiet vært veldig klar på at er noe vi prioriterer i dette budsjettet, og det er en helt ærlig sak. Da er det kanskje ikke mer penger til absolutt alle trossamfunn som blir vår prioritering. Det er en del av politikken. Da må man også tørre å kutte. rett og slett ikke slippe unna med å love mer til absolutt alle andre og løpe og gjemme seg når man skal forsvare kuttene sine. Fremskrittspartiet er i hvert fall ganske tydelig på hvor vi kutter, men vi er også veldig tydelige på hvor vi prioriterer. Det er helse, samferdsel, sikkerhet og trygghet for innbyggerne våre, og da kommer faktisk økt støtte til moskeer og kirker lenger ned på listen.

ak nr. 8 [17:45:51] Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomi- teen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Samferdselsdepartementet, Digitaliserings- og for- valtningsdepartementet og Nærings- og fiskerideparte- mentet (rammeområde 17)

Arbeiderpartiet 15 minutter, Høyre 15 minutter, Senterpartiet 10 minutter, Fremskrittspartiet 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Rødt 5 minutter, Venstre 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og medlemmer av regjeringen 5 minutter. Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil tre replikker med svar etter innlegg fra partienes hovedtalspersoner og inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen.

Det er tydelege prioriteringar på mange viktige område knytte til både veg, bane, luftfart og kystføremål. Vi er opptekne av at ein skal ta vare på det ein har, samtidig som det er viktig å leggje til rette for nye investeringar, slik vi gjer på vegsida med å varsle oppstart av prosjekt som Røldal– Seljestad, Oslofjordforbindelsen og Sørfoldtunnelene. Det Det er viktig å leggje til rette for kvardagen til folk i heile Noreg. Difor har vi over tid satsa på prosjekt for å redusere ferjekostnader

vi har ei tydeleg satsing på breiband. Det som er interessant, er korleis dei ulike partia vel å prioritere, og der skil vi lag.

rundt i distriktskommunane som har argumentert med at utbygging av høghastigheitsbreiband går for raskt, heller ikkje frå næringslivet. Tvert imot, næringslivet er oppteke av at ein skal halde oppe tempoet i utbygginga av høghastigheitsbreiband. Lokalsamfunna er det, privatpersonar er det. Dei er opptekne av at den løyvinga er riktig. Eit anna område som òg har vekt ein del debatt i salen gjennom hausten, er ordninga med gratis ferje. Fleire parti i denne salen føreslår å kutte kraftig i den ordninga. Er det ikkje slik at ho betyr noko for folk langs kysten? Vi har jo fått eit eksempel på det no. Til tross for at vi har klart å få fleirtal og forsterka den ordninga i fleire rundar i Stortinget og løyvd pengar til

Der møtte eg bl.a. Ole Olsen, som er dagleg leiar for trevarefabrikken Meling AS. Til Stavanger Aftenblad uttaler han at det som har skjedd i Rogaland, er respektlaust og uføreseieleg, og at å snu tre månader etter innføringa av gratis ferje viser at politikarane ikkje forstår næringslivet. Dette er eit vedtak i Rogaland fylke, men viss partia Høgre og Venstre hadde fått gjennomslag for sine forslag i denne salen, er det ikkje berre Rogaland som had de mista gratis ferje. Ein hadde mista gratis ferje langs heile kysten – ei viktig ordning for å redusere kostnadene for næringslivet og ei viktig ordning for å binde Noreg saman. Det betyr noko kven som styrer. Det er viktige prioriteringar vi gjer for å leggje til rette for

Tenkjer Senterpartiet det er bra for næringslivet at næringstransporten må stå igjen på kaien, mens bubilane tek opp plassen på ferjene?

i ordninga med gratis ferje og i tillegg kutte stort i fylka sin økonomi. Eksempelvis: Viss Høgre sitt alternativ hadde vorte vedteke, med milliardkutt i fylka sin økonomi, hadde det vorte ca. 150 mill. kr mindre til Vestland fylkeskommune. Det hadde vorte betaling på ferjer og i tillegg vanskelegare for Vestland fylke å oppretthalde

Eg registrerer at representanten ikkje svara på spørsmålet mitt. Spørsmålet var: Meiner representanten det er viktigare at

næringslivet seier, er at dei ønskjer å få koma med ferja, og at det går ferje, gjerne lenger utover kveldane og tidlegare på morgonane. Det er det som er viktig for dei, og ikkje nødvendigvis at ho er gratis.

påførte dei fleire hundre tusen i ekstra kostnader. Det er kostnader for næringslivet. Så er det viktig både å sørgje for løyvingar for å redusere ferjekostnader og i tillegg bidra med økonomi til fylka. Det er det som fleirtalet gjer i vårt i motsetning til det som Høgre gjer, som både kuttar i ordninga med gratis ferje og kuttar i fylka sin økonomi. Då blir det verken fleire avgangar eller reduserte kostnader ut av det som Høgre føreslår. Frank

spørsmålet er veldig enkelt: Er dette ein politikk som Senterpartiet kan stille seg bak, at det faktisk har vorte vesentleg dyrare å ha bil i distrikta? Bil i distrikta er

[17:57:35]: Vi bor i et land som både er langstrakt og allsidig, med fjord og fjell, kyst og vidde, innland, by og bygd. Regjeringspartiene sier at økt framkommelighet og bedre sikkerhet skal ligge til grunn for vår samferdselspolitikk, sånn at folk og varer kommer trygt og raskt fram. Med mye vær og vind og klimaendringer som gir oss enda våtere og villere vær enn selv det jeg som vestlending er vant til, er det ikke alltid like enkelt å vite hvor innsatsen skal settes inn, både fordi behovene er store, og fordi prioriteringene ikke alltid har vært tydelige. Men vår samferdselsminister er inne i kjernen av utfordringen i samferdselspolitikken når han er så tydelig på at vi må prioritere det å ta bedre vare på det vi har, utbedre det vi kan, og bygge nytt der vi må, med en ramme rundt som handler om at vi skal nå klimamålene våre og verne om naturen vår og matjorden vår. Budsjettet som vi i dag vedtar, legger til rette for bedre framkommelighet og økt sikkerhet. Det innebærer framdrift i viktige riksveiprosjekter, som bl.a. E134 Røldal–Seljestad, for å nevne et viktig veiprosjekt fra mitt hjemfylke, men som også er et viktig nasjonalt prosjekt for bedre å knytte Østlandet sammen med Vestlandet. Det gir ikke bare bedre framkommelighet, men også sikkerhet for alle som ferdes langs veien, ikke minst alle dem som har veien som sin arbeidsplass og kjører tungtransport mellom øst og vest. Ekstremværet Hans viste hvor sårbar infrastrukturen vår er når været blir ekstremt, og det rammet små og store samfunn hardt. Fortsatt preger det hverdagen til mange. Det er derfor viktig at forslaget til statsbudsjett tar sikte på å bygge opp igjen den viktige infrastrukturen. Ekstremværet Hans viste oss også at infrastruktur som var godt tatt vare på, holdt bedre stand mot de store vannmassene. Det gir oss en viktig lærdom det å ta vare på det vi har, er viktig for å forebygge skader som følge av våtere og villere vær i årene som kommer, det gir bedre driftsstabilitet og sørger for at veier og jernbane holdes åpne. For et mangfoldig land som vårt gir ikke ordet transportpolitikk eller samferdselspolitikk de samme assosiasjonene, og det kommer vi til å høre også i denne debatten. Vi kommer til å snakke om litt ulike ting. I byene er økte midler til kollektivprosjektene som er under bygging, slik at vi når lovnaden om 70 pst. statlig finansiering, viktig. Langs kysten er reduserte kostnader som følge av billige og gratis ferger viktig. Prioriteringen av jernbane gir økte avganger, bedre stabilitet og økt komfort for alle som pendler med tog. tog. Til sist vil jeg legge til at for mange av oss er veien, skinnene og fjorden, enten vi ferdes med bil, tog, buss, sykkel, for den del apostlenes hester, båt, ferge, bybane eller fly, en vei til jobben, skolen eller aktiviteter. Men for mange er det også selve arbeidsplassen. Da er jeg glad for at vi har en regjering og en statsråd som forstår viktigheten av seriøsitet i arbeidslivet og har laget en egen handlingsplan for sektoren mot sosial dumping. Regjeringen gjør veiene våre tryggere, både bokstavelig og i overført betydning.

og store utgifter. Rett før helgen kom det en rapport som regjeringen hadde bestilt som en konsekvens av Hurdalsplattformen, nemlig at en skulle skulle få evaluert Nye veier og den innsatsen de har gjort. Det var ikke sånn at jubelen sto i taket hos dagens regjeringsparti da Nye veier ble etablert, men rapporten viser at at det er store besparelser, faktisk er det spart inn 51 mrd. kr på de prosjektene som Nye veier har ansvaret for. Representanten Mjøs Persen sikkert, håper jeg, ha store prosjekt realisert også på Vestlandet. Det er snakk om K5, Hordfast og andre. Er det ikke sånn at vi trenger pengene som Nye veier har generert, til denne innsatsen, og bør ikke derfor Nye veier videreføres? Det er klart at det er mange store veiforbindelser eller byggeprosjekter som er viktige, både på Vestlandet og andre steder i landet, og det er et stort område. nasjonale transportplanen hadde et for stort omfang, man har ikke klart å prioritere de midlene. Det gjorde ikke den forrige regjeringen. Derfor har det ikke vært et reelt arbeidsverktøy. Nye veier har nok hatt sitt formål. Det som er hovedproblemet her, er nettopp den politiske prioriteringen. Det er jo vanskeligere når vi har denne måten å styre sektoren på, enn når det er innenfor porteføljen til Statens vegvesen. Det mener jeg er en utfordring som vi må ta på alvor i fellesskap. Hva skal være rådene for de prosjektene som ikke kommer øverst på prioriteringslisten i dag? Hvor skal de bli av? (H) [18:03:30]: Ja, det er riktig, det er politiske prioriteringer, og de sto Stortinget samlet om for alle de store prosjektene – E6, E39, E18. Det har vært store prosjekt, og det er mange som gjenstår. Menon-rapporten også viste, var at før Nye veier ble etablert, hadde Statens vegvesen en gjennomsnittlig kostnadsoverskridelse på 40 pst. per prosjekt. Etter at Nye veier ble etablert og en fikk skjerpet, jeg holdt på å si, den interne konkurransen i de statlige virksomhetene, har kostnadene ved å bygge vei i Vegvesenets regi også gått ned,

vi har, og utbedre mange av de veiene vi har. Det er hverdagsveiene til folk. Det er de veiene som folk kjører på til og fra jobb, de veiene der folk

så skal vi bygge nytt når vi må. Vi trenger noen nye store prosjekter for å få fram varer og tjenester til folk ute i landet vårt, og vi trenger nye store prosjekter, f.eks. i den byen jeg bor i,

prioritere det, bl.a. på riksveier, men også på fylkesveier. Hvis man ser over budsjettene til alle partiene, er regjeringens budsjettforslag et av dem som prioriterer dette absolutt høyest. det er en kritikk jeg overhodet ikke forstår eller vil stille meg bak. Når det er sagt: Da riksveier ble overført til fylkene i 2010, ble det tilført penger. Det var antakeligvis ikke nok, og det er en diskusjon vi gjerne kan ta. Men hovedforklaringen her er at den regjeringen

Presidenten Først må jeg repli- sere at det er litt oppsiktsvekkende at fraksjonslederen for Arbeiderpartiet sier at det er et feilgrep med Nye veier når en i innstillingen og i rapporter sier at en faktisk har spart eller frigjort 51 mrd. kr. Det må være Norges mest lønnsomme feilgrep. tilbake til dagens tekst: Vi har nå et budsjett til behandling

Vi er stolte av det løftet som regjeringen Solberg fikk til for å knytte Norge bedre sammen. Vi fikk kortere reisetid på jernbane og vei, vi fikk økt konkurransedyktighet for norsk næringsliv, flere togavganger, mer effektiv sjøtransport osv. Men økte bevilgninger alene var ikke nok, og derfor brukte vi mye tid på å modernisere sektoren. Jeg har nevnt Nye veier, men andre reformer har også bidratt til mer konkurranse, nytenking og økt effektivitet i sektoren.

reformer og skrinlegge prosjekt eller strukturendringer som vi hadde lagt opp til. Jeg håper at vi, når vi får en ny nasjonal transportplan til våren,

både totalrammen og den prosjektporteføljen som ble lagt fram. Det er ikke sånn at noen partier i forrige periode sa at nei, nå må vi bare ta vare på det vi har, vi må ikke bygge nytt. Tvert imot var det en iver etter å bygge nytt i hele Stortinget, i hvert fall blant dagens regjeringsparti. Derfor er det viktig at vi fortsetter den kursen – selvsagt med å ta vare på det vi har, men også med å fullføre de prosjektene som er nødvendige for å knytte Norge sammen. God samferdselspolitikk er god distriktspolitikk. Det er det vel få som er uenig i. Derfor mener jeg at det å få på plass en E6 med tuneller i Nordland, det å få bygd en ny oslofjordforbindelse, det å knytte Stavanger og Bergen sammen gjennom Hordfast, det å få på plass en effektiv og god jernbaneforbindelse mellom Bergen og Oslo med Ringeriksporteføljen, er saker jeg håper dette stortinget nå vil sette ny fart i og ikke legge vekk. Jeg har allerede vært inne på dette med Nye veier. De har gjort mye for å bedre effektiviteten i veibyggingen. Det har også ansporet Vegvesenet og gitt Vegvesenet muligheten til å bygge på en annen måte, bl.a. med prosjektstyring og prosjektportefølje. Veiene er livsnerven i folks hverdag, det er jeg helt enig i, og de er avgjørende for næringslivets konkurranseevne. Gode transportløsninger er en forutsetning for at folk skal kunne leve, bo og jobbe i hele landet. I den perioden vi styrte, ble det åpnet 800 km ny vei, og reisetiden f.eks. mellom Ålesund og Oslo ble redusert med 2 timer. For Oslo–Trondheim og Oslo–Kristiansand ble det nærmere halvannen time kortere reisetid. Det er vel ikke et mål at det skal gå saktest mulig mellom våre viktigste byer. Målet må være å få en effektiv transport, sånn at laksen kommer ut og turistene kommer inn og hverdagspendlingen kan gå på en grei måte. Vi har prioritert vedlikehold. Det ble lagt inn. Vi har også satset på en egen pott for fylkesveiene, og det blir videreført av denne regjeringen. Det har vært veldig mye snakk om det, men det har ikke vært noe særlig løft i det beløpet som skal gå direkte til fylkesveier. Jernbanereformen skulle jeg gjerne snakket mye om, og det har vi gjort før. Det har vært et spesielt år for jernbanen, med driftsavbrudd og med bruer som har kollapset osv. I går sto trafikken i Oslo-området fullstendig. Så det er fortsatt mye å ta tak i i samferdselssektoren. Det håper jeg vi får god anledning til å diskutere, både i dag og når vi skal begynne med Nasjonal transportplan. Jeg tar opp det forslaget vi er med på.

hvor det var sterk kritikk av reformen. Litt i motsetning til det representanten nevnte, sa riksrevisoren om målene som ikke ble nådd i perioden 2017–2019, at det ikke var flere tog i rute, at jernbanens eget mål om punktlighet ikke var

Før har Høyres representanter sagt at det er for tidlig, og det har vært pandemi. Er det nå mulig at representanten kan vise til noen positive effekter av reformen så langt? Det er interessant at representanten Blikra må hente fram en gammel riksrevisjonsrapport fra 2020. Han har vel nok av rapporter å ta av fra dagens regjering, bl.a. den siste som Schjøtt-Pedersen lagde, men det trenger vi ikke ta nå. mellom de ulike operatørene, var at vi har fått over 200 nye avganger. Vi har hatt en pandemi i mellomtiden, men det er over 200 nye avganger på Dovrebanen, på Sørlandsbanen og på Bergensbanen. Det er veldig bra. Det var en anslått besparelse som kokte litt bort i kålen på grunn av pandemien, og der er det forhandlet nye kontrakter, så det er litt vanskelig å anslå. Jeg synes også f.eks. de taktene som SJ har vist

er kostnadene for næringslivet. Totalt sett har ein redusert ferjekostnadene med 1,4 mrd. kr, og mange plassar er ferjene vortne gratis. Når Høgre i Rogaland har stått i spissen for igjen å innføre betaling på ferjer i Rogaland, har det ført til eit opprør der der næringslivet står i spissen, bl.a. på grunn av manglande føreseielegheit. Då er spørsmålet til representanten Helleland:

[18:16:45]: Nå nevnte ikke jeg ferjer med ett ord i mitt innlegg, det vil representanten Eskeland ta opp senere. Jeg glemte å si at vi fordeler litt i Høyre, for vi har tre personer i komiteen. Når det er sagt, er det ingen tvil om at

Vi ønsker heller å ha hyppigere avganger. Vi ønsker ikke at tungtrafikk skal kjøre om tettbygde områder for å unngå å kjøre en ferje som koster når de heller kan kjøre en ferje som er gratis, og som fører til at mange blir stående igjen på ferjekaia, av dem som faktisk må fram. Vi har gått inn for reduserte ferjetakster, og det begynte før denne regjeringen overtok, men vi har ikke kjøpt konseptet om gratis ferje, for vi tror ikke det er det beste virkemidlet å bruke.

Hordfast vil føre til enorme klimagassutslipp. Utbyggingen vil bevege oss i feil retning, bort fra avtaler om utslippskutt og vekk fra målet om et lavutslippssamfunn. Naturvernforbundet mener at dette prosjektet er dårlig nytt både myra, regnskogen og kystlandskapet, som blir ødelagt hvis veien blir bygd, og Statsforvalteren i Vestland sier at Hordfast er det største naturinngrepet i Vestland i moderne tid. Dette er kanskje ikke så farlig for Høyre, for jeg må da i tillegg spørre Høyre om noe annet. De liker å framstille seg som opptatt av økonomi, og prislappen på denne nedkortingen er svimlende. Det er det dyreste veiprosjektet i Norges historie noensinne. Med dagens prisøkninger kan dette bli ganske så dyrt, for å si det mildt. Hvor dyrt kan dette prosjektet bli før økonomene i Høyre sier stopp? Eller er dette et prosjekt som bare skal koste hva det koste [18:19:07]: Her var det veldig mange feil i framstillingen. Den første feilen er at dette blir så fryktelig dyrt. Her avlaster vi mange ferjestrekninger. Den statlige prislappen på Hordfast er langt lavere enn på mange andre store samferdselsprosjekter. Ja, bilistene – brukerne – må betale, men hva er gevinsten?

Dette er et av de sterkeste verdiskapingsområdene i Norge, og hvis man spør næringslivet på den strekningen om de ønsker Hordfast, eller om de ønsker å fortsette som i dag, er svaret tindrende klart. Hordfast er et av de mest oppsiktsvekkende gode prosjektene som Norge har muligheten til å gjennomføre, og det bør gjennomføres, selvsagt i tråd med miljø- og klimakrav.

Mange meiner at vi kanskje har bygd og legg på pengar på store prosjekt. Denne gongen gjer vi også det, men vi har veldig sterkt fokus på vegvedlikehald.

Vi er veldig tydelege på trafikktrygging. Det er ikkje berre vegvedlikehald, det er også ei rekkje andre tiltak. Det går faktisk an å løyve midlar til gang- og sykkelveg. Vi har lagt av 200 mill. kr for å ha konkrete tiltak til sykkelveg og til skuleveg.

Difor har vi lagt inn 475 mill. kr til ei rekkje tiltak i budsjettet vårt, der vi viser til prosjekt som vi har sjekka ut at kan setjast i gang. Det er mindre prosjekt, det er prosjekt som vil gje god effekt, og det er prosjekt som også vil lage tryggare vegar.

Vi reduserer ferjetakstane. Vi er eit av dei partia som meiner at ferje er ein del av vegen, og vi ønskjer å ha billegare ferjer. Det er eit prosjekt og eit område vi har vore tydelege på. Det er ueinigheit i salen om det, men vi har vore tydelege på at vi skal prioritere det. Likedan med jernbanen: Vi meiner at jernbane er viktig. Det er viktig når det gjeld drift, og det er ikkje minst viktig når det gjeld vedlikehald. Det å auke satsinga på vedlikehald, men også satsinga på å byggje ut jernbane, er viktig.

(A) [18:26:00]: Jeg hadde lyst til å spørre representanten fra Fremskrittspartiet litt om bompenger, og da kan vi starte med veiselskapet Nye veier, som også representanten Sve startet med i sitt innlegg. omtalen av det selskapet i budsjettet, kan vi bl.a. lese at Samferdselsdepartementet har inngått utbyggingsavtaler med en samlet forventet utbyggingskostnad på 116 mrd. 2023-kroner, for disse er det lagt til grunn et samlet bompengebidrag på 49 mrd. 2023-kroner. Det er altså slik at nær halvparten av finansieringen til Nye veier er forutsatt å komme fra bompenger. I tillegg skal det betales bompenger på en rekke andre veiprosjekter og byprosjekter på samferdselsbudsjettet. Mitt spørsmål til representanten Sve er derfor: Hva tenker han om realismen i Fremskrittspartiets mål om å avvikle all innkreving av bompenger og slette bompengegjeld, samtidig som man skal bygge mer vei? Eller sagt på en annen måte: Hvorfor skal folk tro at Fremskrittspartiet vil fjerne bomstasjoner nå, når de ikke greide det på de åtte årene de regjerte sammen med Høyre og hadde ministeren? Frank Edvard Sve (FrP) [18:27:08]: Tusen takk for eit flott spørsmål. Det var rett person å stille det spørsmålet til.

Så er det slik at om vi får 50 pst., skal vi gjennomføre politikken vår. Det klarer vi også i andre område når vi har fleirtal. Vi må også samarbeide med andre parti, men vi kjem til å gjere alt vi kan for å kutte i bompengar. Det gjer vi i dette budsjettet, og det beviste vi verkeleg i regjering.

Dagens Næringsliv har gjennom en serie saker beskrevet hvordan en cocktail av pandemi, frislipp og konkurser har rammet taxibransjen knallhardt. Det meldes om ingen rettigheter ved sykdom, ingen faste ansettelser, kjøring uten taksameter, noe som åpenbart kan føre til svart kjøring, og forhold jeg mener vi ikke kan være bekjent av i norsk arbeidsmarked. I tillegg: Konsekvensen av at antall løyver har økt dramatisk etter frislippet, er høyere priser. Drosjene må kompensere for økt ventetid med svært høye og uforutsigbare priser.

Transportsektoren står for om lag en tredjedel av alle klimagassutslippene i Norge, og disse skal halveres innen 2030. Det er behov for en radikal omfordeling av samferdselsbudsjettet. Vi må bevilge langt mer til miljøvennlig transport og trygge og gode hverdagsveier. I vårt budsjettforslag omprioriterer vi store summer fra klimafiendtlige motorveier til jernbane, kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. Toget er en klimavinner og en viktig del av det grønne skiftet. Jernbanen skal binde byer og landsdeler sammen som en erstatning for firefelts motorveier og fly. Derfor er vi veldig glad og stolt over å ha forhandlet inn en bevilgning på 300 mill. kr mer til vedlikehold av jernbanen i budsjettavtalen for 2024. Regjeringen har lyttet til til SV og gått med på en større satsing på jernbanevedlikehold. Vedlikehold av jernbanen har dessverre vært nedprioritert lenge. Godt vedlikehold er god klimatilpassing og kan redusere kostnadene hvis ekstremvær skulle inntreffe, slik vi så i sommer på Dovrebanen. Å satse på vedlikehold er kanskje ikke den mest forførende politiske saken, men det er helt nødvendig. Som politikere har vi ansvar for å prioritere det viktigste og det som haster mest, ikke bare de nye, skinnende prosjektene som gjør at politikere får lov til å klippe snorer. I vårt alternative budsjett prioriterer vi billigere billetter på tog. Vårt ønske om rabatt til studenter og barn henger sammen med at vi ønsker å styrke økonomien til noen av dem som sliter mest nå i dyrtiden: studenter og barnefamilier. Å senke billettprisen for studenter og barn er et spesielt godt sosialt tiltak og et godt miljøtiltak. Mange har mindre å rutte med nå enn før. Da må vi sikre folks tilgang til helt nødvendige tjenester, som offentlig transport er. Vi må likevel ikke glemme de andre strekningene. Jeg vil i den sammenheng trekke fram viktigheten av å opprettholde framdriften på Stokke–Sandefjord på Vestfoldbanen.

mer langsiktig satsing på miljøstøtteordninger. Vi vil også utvide statens tilbud om byvekstavtaler og kollektivstøtte til flere byer i landet. Norske byer og tettsteder må bli mindre bilbaserte og mer framkommelige og trivelige. Færre skal trenge å bruke bilen til jobb, barnehage og skole. Da må satsingen på kollektivtrafikk, sykkel og gange trappes kraftig opp. Folk velger tog og kollektivtransport når det går raskt, er punktlig og har en fornuftig pris. Her har vi i SV fått et gjennomslag i budsjettforhandlingene med 30 mill. kr i varig bevilgning til byvekstavtalen i Tromsø. Dette er en viktig bevilgning for å sikre nok midler til miljøvennlige samferdselstiltak og transportutvikling i Tromsø by. Nye motorveier skaper mer privatbilisme, økte klimagassutslipp og naturødeleggelser og koster evinnelig mange penger som heller kunne vært brukt til miljøvennlig transport. Derfor vil SV skrote miljøfiendtlige samferdselsprosjekter, som ferjefri E39 på Vestlandet. Det trengs ny vei og jernbane mellom Voss og Arna, og dette må prioriteres på bekostning av Hordfast.

Å bygge ut jernbanen er helt nødvendig for å oppgradere jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Bergen. Kort oppsummert om SVs samferdselspolitikk: Det er bedre å bygge langt og trygt enn bredt og dyrt. Derfor sier vi ja til mer miljøvennlig transport og trygge hverdagsveier og nei til firefelts motorveier, som er svinedyre, øker privatbilismen og ødelegger god matjord og natur.

Vi må forberede Nor- ge på en tid uten inntekter fra olje- og gassektoren. Skal vi fortsette å utvikle landet vårt uten samtidig å kutte i velferdsordninger, må så mye som mulig driftes effektivt. Vi må rett og slett gjøre mye av det vi gjør i dag, billigere. Solberg-regjeringen innførte en rekke reformer som kuttet kostnader. En av dem var Nye veier AS, som bygger vei langt billigere enn Statens vegvesen. En fersk rapport bekrefter at Nye veier har gitt landet vårt betydelig billigere veier. Det er ikke bare de veiene Nye veier står bak som har blitt billigere, også Statens vegvesen har kuttet sine kostnader betydelig. SV sier i sine budsjettmerknader at de vil avvikle Nye veier. Spørsmålet til representanten fra SV er:

at opprettelsen var et feilgrep, og vår kritikk mot selskapet mener jeg står seg. Det er ikke først og fremst selskapet i seg selv som er problemet, men premisset for det mandatet de jobber ut fra. At det skal bygges raskere og billigere, høres jo veldig besnærende og positivt ut, og det er lett å se at Nye veier er gode på å følge opp disse premissene, men det store spørsmålet er hva det går på bekostning av. Vår kritikk av selskapet er at de ikke tar hensyn til natur og klima i veiprosjektene sine. Vi har sett mange eksempler på at konseptene som velges, er firefelts motorvei med 110 km/t, noe som fører til alvorlig arealnedbygging

Likevel har altså SV den oppfatningen at Nye veier er et utyske – som er et gammelt norsk ord. Hva er det da som gjør at Nye veier ikke følger de samme målsettingene som staten for øvrig? Jeg er forundret over at det bare er SV som ser problemet med måten konseptene velges ut på. Nye motorveier skaper mer privatbilisme. Det fører til økte klimagassutslipp, det er arealkrevende og dyrt. Det er altså den måten Nye veier velger ut prosjektene sine på. Jeg ønsker meg en retning hvor man heller bruker veinormalene når man skal bestemme om det skal være firefelts motorvei med 110 km/t, eller om man kan nøye seg med to- og trefelts vei. Det ville vært en bedre måte å regne på. Resultatet, det vi ser i dag, er f.eks. E6 ved Berkåk, hvor de bygger firefelts motorvei med veinormaler som ligger langt under det som blir anbefalt i alle andre land.

(rammeområde 17) den erfaringen at i forhandlinger med regjeringen er det vanskelig å nå fram når det gjelder disse firefelts motorveiene som man absolutt skal ha, fordi det er noen som synes at det er veldig lurt. Vi er enig med Fremskrittspartiet i at Møreaksen

og jeg kan love representanten at vi ikke kommer til å gi oss, verken når det gjelder Møreaksen eller Hordfast, i framtidige forhandlinger med regjeringen. Den viktigste jobben vi skal gjøre nå, skal vi faktisk gjøre sammen, i forbindelse med NTP, som kommer til våren.

av det budsjettforliket som regjeringen, med SV, kommer med. For første gang får vi et samferdselsbudsjett som på noen punkter bidrar til å bygge landet tettere sammen. Dette kunne Solberg-regjeringen gjort for lenge siden, men vi er glade for at vi nå endelig får den helt nødvendige veiutbyggingen og starten på ny E6 gjennom Sørfold.

det er en god start, så la oss berømme regjeringen for det. Samtidig ser vi at det er ting i Rødts ånd som er kommet med, og at man har klart å redusere noe av de høye prisene som har vært på kortbanenettet. Det er bra for både Nord-Norge og Vestlandet. Likevel ser vi at det ennå ikke er blitt de vanlige veiers tur.

til veivedlikehold enn i det eksisterende budsjettet. Jeg synes det kunne være riktig å ta tak i dette, for dette går ikke over. Tallet blir større og større for hvert eneste budsjett vi legger fram. Da er vi nødt til å gjøre noe. Vi må hente inn midlene. Den kom vel som manna fra himmelen, spesielt for høyresiden, den Menon-rapporten som her i dag blir brukt som et sannhetsvitne for at Nye veier har vært en suksess. Det høyresiden ikke sier, er at de langsiktige konsekvensene av Nye veier er svært usikre. Nye veier har heller ikke konkurrert seg fram til de prosjektene de har. Nei, de fikk milliardene, porteføljen – det hele – i 2016. Det er rapporten også innom, at dette er størrelser som det er svært vanskelig å måle opp mot hverandre. Derfor foreslår vi i Rødt å legge ned Nye veier. Hvis det er sånn at man har gjort noen nyvinninger og fått ny kompetanse og ny innsikt i prosjektplanlegging og alt som finnes, i den tiden Nye veier har eksistert, budsjetterer vi med at både de ansatte og deler av porteføljen skal inn i Statens vegvesen. Der kan de få lov til å bruke sin

Vi vil likevel holde unna to særskilte prosjekter som Nye veier har nå, og det er ny E6 Kvænangsfjellet og rassikring av rv. 13. Dette er viktige prosjekter som blir gjennomført, så vi holder dem utenfor.

et flatt kutt på 25 pst. på all lokal kollektivtransport i hele landet. Dette koster penger, men vi budsjetterer med 2 mrd. kr for å få det til. Vi kan ikke helt stole på regjeringen, som som skal gjøre det ene og det andre billigere. Hvis det er sånn at fylkeskommunene eller kommunene sitter igjen med enten tapte inntekter eller regninger her, er vi nødt til å fylle på med penger hvis vi skal få dette til. Så skal vi ha en stor omlegging. Vi skal ha mer gods på sjø sjø og bane framover mot lavutslippssamfunnet. Vi styrker også tilskuddene til effektive og miljøvennlige havner med 50 pst. Med det har jeg lagt fram Rødts budsjett.

Det er likevel litt spesielt å oppleve at partiet Raudt, som i mange samanhengar forsøkjer å gje inntrykk av at dei har pengar til alt, er det partiet som i sitt alternative budsjett føreslår å kutte mest på samferdselsområdet.

prosjektporteføljen som Nye veier har, veier som vi i Rødt ikke vil bygge. Dette er firefelts motorveier som like gjerne kunne vært reforhandlet, og vi kunne fått nye prosjekter på på to- og trefeltsveier med midtdeler som ville vært like bra. Det er interessant at representanten Gjelsvik står her og forsvarer arven fra Fremskrittspartiets regjeringsperiode. Da var nettopp Nye veier

begynne å ta igjen det enorme vedlikeholdsetterslepet vi har. Sånn vil det nødvendigvis fungere når man tar bort de aller dyreste klima- og naturfiendtlige prosjektene dette landet har sett. Det er klart at dette blir et kutt.

Derfor er det viktig at vi har det i bakhodet. Det er ikke så mange som har pratet om det. En tredjedel av de norske klimagassutslippene kommer fra transportsektoren.

Miljøvennlig transport er nøkkelen til å kutte i utslippene. Dersom vi gjør dette miljøvennlig og effektivt, vil det være trygt og rimelig. Hvilke transportløsninger som er de rette, vil variere fra sted til sted. Det bør ikke satses på bare én teknologi, men på noen grunnleggende prinsipper. I vårt alternative budsjett prioriterer vi jernbane, kollektivtransport og gang- og sykkelveier, for vi mener det er viktig for å nå de målene jeg nevnte i stad. I regjeringens budsjettforslag har man ikke adressert de utfordringene som kollektivtrafikken står overfor når det gjelder ekstraordinær prisvekst. Kostnadsveksten for kollektivtransporten er forventet å bli høyere enn prisveksten for øvrig. Vi er derfor bekymret for rutetilbudet over hele landet. hele landet. Fylkeskommunene må kunne prioritere mer penger til kollektivtransporten, men staten må også bidra slik at tilbudet ikke kuttes. Sammen med lavere billettpriser for kollektivtransport, vi derfor å bevilge mer til kollektivtransporten i vårt alternative budsjett sammenlignet med regjeringens budsjettforslag. Dette vil gi lavere billettpriser og et bedre tilbud for de reisende.

Det må påpekes at regjeringen svekker den storstilte satsingen vi hadde på elbil da vi satt i regjering. Det må være mer attraktivt å velge det enn en fossilbil. det legges opp, ødelegger man konkurranseforholdet mellom elbil og fossilbil og setter målet om kun salg av nullutslippsbiler og lettere elvarebiler i 2025 i fare.

I vårt budsjett er vi helt tydelige på at vi ønsker å satse på fylkesveiene. Vi tror at vi etter hvert er nødt til å ha en egen pakke for å komme i mål med fylkesveier, for etterslepet på fylkesveier er formidabelt. Vi tror ikke at fylkeskommunene selv kan klare å løse dette. Vi tror også at vi må bygge noe annet og utbedre andre veier gjennom vedlikehold, men vi mener det er fylkesveienes tur nå. Det er helt nødvendig

17) økte ferjeprisene over alle støvelskaft da de hadde makten på Stortinget, og det er jo greit nok. Representanten nevnte avganger, uten at Venstre foreslo en eneste ekstra avgang da de selv satt i regjering, og Venstre har ikke foreslått en eneste krone til ekstra avganger i sitt alternative statsbudsjett. Derimot foreslår Venstre å kutte over 1 mrd. kr i ferjepriser i sitt alternative statsbudsjett, som da veltes over på de stakkars ferjereisende rundt om i hele Norge.

Representanten kommer opprinnelig fra noe som ikke er en øy, fra Inderøya, men lenger ut i sundet ligger det en øy, som heter Ytterøya. Bare for å ta det: Det vi får høre fra

Representan- ten Skjelstad er opptatt av både formuesskatt og ikke minst avganger på ferje, og det er greit nok. Men tror representanten Skjelstad at det blir flere avganger når de kutter 1 mrd. kr i ferjedrift, eller tror han at det kan bli færre ferjeavganger av det? Representanten Skjelstad har stor tro på at hvis vi har gode nok rammebetingelser i distriktene, vil det bli tjent penger, og en vil også fylle opp ferjene med næringstransport. Jeg skjønner at representanten Kjølmoen mener at den transporten i hovedtrekk skal være hytteturisme. Det er jeg uenig i. Jeg tror at en med fordel nå kan begynne å se på hvilket avgiftstrykk dagens regjering, med Arbeiderpartiet i spissen, har lagt opp for næringslivet rundt omkring i distriktene. Jeg tror det er særs viktig at en får en bedre logistikkløsning på ferjene, der en får flere avganger. ha gratis ferjer. Jeg skjønner at jeg og representanten er uenige om det, for representanten mener at det er viktigere å ha ferietrafikken enn at næringslivet skal fungere rundt omkring i distriktene. (Sp) [19:00:16]: Jeg synes det er noe spesielt at jeg flere ganger blir kalt sentralist av representanten fra Venstre.

De har økt avgiftene for bilistene og økt flypassasjeravgiften med 430 mill. kr. Samtidig har Venstre økt rammene til byvekstavtaler med 570 mill. kr. De har riktignok gitt 1 mrd. kr til fylkesveiene, men det er fortsatt en differanse på over 2 mrd. kr, som forsvinner fra distriktene. Så spørsmålet er da: Hvem er det som er sentralist?

Det er jo den mest storstilte overføringen fra distriktene vi har sett noensinne. Det kan selvfølgelig være interessant å spørre om ikke fylkesveier er viktig i representantens hjemfylke, Finnmark. Jeg trodde det. Eller er det sånn som for den forrige representanten som repliserte til meg, at det er viktigere med hytteturisme med næringstransport? Jeg trodde at næringstransporten var det aller viktigste, men det kan godt hende at jeg og Adelsten Iversen er uenig i det. Jeg vil foretrekke at vi har enda mer velfungerende næringsliv i distriktene, derfor mer til fylkesveier og flere avganger på ferjene. Det vil være det viktige framover.

Økt fram- kommelighet og bedre transportsikkerhet ligger til grunn for regjeringens samferdselspolitikk. Utfordringene fra 2023-budsjettet er godt kjent: Krig, energikrise i Europa og høy prisvekst. Oljepengebruken måtte ned, og vi står overfor harde prioriteringer på statsbudsjettet. Regjeringens viktigste jobb er trygg og ansvarlig økonomisk styring. I arbeidet med Nasjonal transportplan må vi sørge for at planene for samferdsel blir mer realistiske.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 Mer ekstremvær setter også nye krav til infrastrukturen vår. For at vi skal ha et godt, trygt og fungerende vei- og jernbanenett i mange år framover, er vedlikeholdsinnsats avgjørende. å ta vare på den infrastrukturen vi allerede har, kan vi bedre driftsstabiliteten og sørge for at veier og togskinner holdes åpne. Utbyggingsaktiviteten er stor, og det bygges nytt over hele landet. (rammeområde 17) transporten, og det legges enda bedre til rette for syklister og fotgjengere. Vi har prioritert økte midler til de store kollektivprosjektene som er under bygging. Nå er det statlige bidraget økt til 70 pst., og vi innfrir dermed Hurdalsplattformens punkt om økt bidrag til disse prosjektene. I Nordland er byggingen av ny lufthavn i Mo i Rana godt i gang, og i Bodø nås stadig nye milepæler i forberedelsene av flytting av lufthavnen. Statens vegvesen, Nye veier og Bane NOR har store og små prosjekter i gang i alle landets fylker. Budsjettet for neste år sikrer full framdrift i disse. Med 2024-budsjettet varsles det også oppstart av tre nye veiprosjekter: E6 Megården–Sommerset i Nordland, som allerede er nevnt, E134 Røldal–Seljestad i Vestland og E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i Akershus. Regjeringens tydelige beskjed er at disse prosjektene skal starte opp. I tillegg viderefører vi de forberedende arbeidene på fellesprosjektet Vossebanen og E16 Arna–Stanghelle i Vestland. Vi har satt av 100 mill. kr til å styrke digitaliseringen og teknologiutviklingen i Statens vegvesen. Dette skal bidra til økt framkommelighet og bedre håndtering av ras og flom. Vi øker også bevilgningen til Entur for å videreutvikle salget av kollektivbilletter i Norge, for å kunne få salg av internasjonale jernbanebilletter.

Med budsjettet for 2024 får vi en halvering av maksimaltakstene, økt kapasitet og nye ruter mellom Stord og Oslo og mellom Kirkenes og Tromsø. Vi viderefører også ordningen med gratis ferjer og halverer ferjetakstene. Vi innfrir nå målene fra Hurdalsplattformen om billigere ferje. Regjeringens prioriteringer på jernbane gir et bedre togtilbud med en mer pålitelig jernbanehverdag for reisende og godskunder. Oppgraderte togsett og helt nye tog gir en mer behagelig reiseopplevelse for de reisende. I tillegg blir det avgang hver time mellom Oslo og Gjøvik, og mellom Arna og Bergen blir det avganger hvert kvarter. Etter ekstremværet Hans har det vært nødvendig å prioritere midler til vedlikehold og utbedring av jernbane- og riksveinettet. I tillegg har vi gitt kompensasjon til persontogoperatørene og en midlertidig støtteordning for godsoperatører. Randklev bru skal selvfølgelig opp igjen, og trafikken på Dovrebanen skal i gang så raskt som mulig. Regjeringen styrker satsingen på byvekstavtaler for å utvikle attraktive og klimavennlige byer. Satsingen skal bidra til at flere tar grønne samferdselsvalg og velger kollektivtransport eller tar seg rundt til beins eller på sykkel. I dette budsjettet har vi prioritert nye byvekstavtaler for Nedre Glomma og Kristiansands-regionen, og i tråd med budsjettavtalen med SV vil det statlige bidraget i byvekstavtalen med Tromsø økes med 30 mill. kr årlig. Det gir et viktig løft for Tromsø i avtaleperioden fram til 2032. [19:07:40]: Det er en god ny- het i budsjettet, nemlig at Oslofjordforbindelsen løp 2 skal bygges. Det er bra. Den 13. desember 1996 vedtok Stortinget å bygge Oslofjordforbindelsen del 1. Den 29. juni i 2000 sto tunellen klar. I proposisjonen står det at anleggsarbeidene er planlagt startet opp i 2025, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2032. Hvis en hadde hatt samme framdrift på løp 2 som på løp 1, skulle tunnelen åpnet 6. juli 2027, men nå tar det altså fem år lenger. Er dette budsjetteknikk, eller er det ingeniørkunst som har forvitret i Norge? [19:08:32]: Jeg tror ikke jeg skal innlate meg på å karakterisere ingeniørkunsten i Norge, og det er heller ikke budsjetteknikk. Vi tenker at dette prosjektet skal ha den framdriften som prosjektet er beregnet for, ut fra faglige kriterier. Det er ikke sånn at vi fra regjeringens side har sagt at her skal man bruke lang tid for å få lav belastning på budsjettene. Det ville være en veldig spesiell tilnærming. Trond Da får vi finne ut av det senere. Jeg har en helt annen, konkret utfordring til statsråden: I går var det ganske kaotisk, særlig ved Skøyen stasjon. Det var strømbrudd, og det skjer jo. Klokken 13.45 – like etter at togene stoppet – hadde Flytoget på plass sine busser busser for å frakte passasjerene til Gardermoen, mens den største busseieren i Norge, Vy, klarte å stille med busser mellom kl. 15.15 og 15.30, altså halvannen time etterpå. I tillegg hjalp personale fra Flytoget folk med å bære bagasjen fra toget til bussen, og administrasjonen i Flytoget reiste ut for å bemanne disse standene. Statsråden ønsker jo å legge ned Flytoget, eller å legge det inn under Vy – Flytoget, som er Norges mest populære merkevare. Har Vy noe å lære av Flytoget, og burde ikke Flytoget få fortsette sitt gode tilbud? Statsråd Jon-Ivar Nygård [19:10:00]: Det framstil- les som at det er et mål i seg selv for undertegnende å legge ned Flytoget. Den debatten har vi hatt mange ganger.

Nå vurderer da regjeringen hvordan vi skal håndtere Flytoget versus Vy, om det skal være en sammenslutning av disse to selskapene, og det har regjeringen ikke landet på. Men jeg har ingen problemer med å erkjenne at det er mange gode elementer i Flytoget.

i lokale beslutningsorgan – enten det er det ene eller det andre fylkesting – så gjør man lokalpolitiske valg. Men det er riktig, som representanten Gjelsvik og andre har sagt, at hvis storsamfunnet finansierer en ordning, og det over tid ikke blir sånn, må jo velgerne legge merke til det, for det er litt oppsiktsvekkende at man får penger til å innføre et tiltak – og så gjør man ikke det. Det er min holdning til den saken. Norge har fått et nytt mål, alle lastebiler i 2030 skal ha nullutslipp eller gå på biogass. Det er første gang Norge har fått et langsiktig mål om å slutte å selge forurensende lastebiler. Jeg mener det er banebrytende at Norge setter seg mål om når vi skal slutte å kjøpe inn forurensende, nye lastebiler – og det beste av alt: Friske penger følger med satsingen. I budsjettforliket med regjeringen har vi fått på plass en bevilgning til Enova på 285 mill. kr til dette formålet. Dette gjør Stortinget nå, med SV i spissen, og regjeringen skal legge fram en virkemiddelpakke for hvordan dette målet skal nås. Har ministeren gjort seg noen tanker om dette, altså om hvordan vi skal nå dette målet, og hva synes egentlig ministeren om dette forslaget? Jon-Ivar Nygård [19:13:29]: Jeg har lyst til å rose SV for det initiativet. Det passer veldig godt inn i den strategien vi har i Samferdselsdepartementet med å legge til rette for nullutslippsløsninger. Som representanten er kjent med, la vi fram en ladestrategi, og så har Statens vegvesen og Nye veier etterpå kommet med en ladeplan. Selv hadde jeg forrige uke gleden av å være med på en lansering av 60 mill. kr, som deles ut til etablering av ladepunkter for tungbil. Så denne satsingen som kommer i dette budsjettet, er kjærkommen, og det vil bidra til at vi kommer i retning av å nå målene våre. For det er nemlig tungtransporten som vil være det neste viktige området å nå kraftfulle kutt på for at vi skal kunne nå klimamålene våre.

Det er et gode som primært gjør at de som bor sånn til og driver næringsliv på sånt vis, kan få redusert avstandsulempene sine. Men det er ikke til hinder for at det også kan gagne andre, jeg ser ikke noen betydelig utfordring ved det. Jeg ser at det refereres til det svaret som jeg har gitt i Stortinget knyttet til hvordan dette har utviklet seg, og det har vært gjenstående kjøretøy, både i 2022 og i 2023, men jeg ser ingen klare trender her som gjør at vi kan si at som følge av gratis ferge, har man fått store utfordringer.

Ny teknologi og digitalisering gir store muligheter. Det gjør livet vårt enklere, skaper nye jobber og gir grobunn for nye næringer, næringsutvikling og nødvendig omstilling. Ved hjelp av teknologi reduseres avstandsulempene vi tradisjonelt har hatt i dette landet, og man kan like gjerne jobbe fra Stokkøya, Stokmarknes eller Stavanger. Man kan være gründer, oppdretter eller sykepleier. Teknologi vil treffe en uansett i arbeidshverdagen og i hverdagen. Gjennom bruk av digital teknologi skal produktiviteten økes og klimaavtrykket reduseres, og vi skal sørge for at vi gir gode tjenester til innbyggerne våre. Derfor er digitalisering viktig for denne regjerningen, og derfor er det digitale avtrykket i budsjettet for 2024 også så sterkt. En solid, sikker og landsdekkende digital grunnmur er forutsetningen for å lykkes med digitaliseringen. Tilgang til raskt bredbånd snur opp ned på en rekke forutsetninger, muliggjør gode offentlige tjenester i hele landet, og sørger for at vi kan utnytte og forvalte naturressursene våre på en mer bærekraftig måte. Nye arbeidsplasser skapes «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Utfordringer blir til muligheter nettopp fordi det nå er mulig. Raske bredbåndstjenester sørger for at storfamilien kan gjøre det en storfamilie ofte gjør: spille Roblox, kommunisere med skolen, strømme filmer fra Netflix og ha hjemmekontor. Derfor er målet regjeringen har satt om at alle skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2025, så viktig. Markedsaktørene har bidratt sterkt, men vi ser at staten må ta et større ansvar for bredbåndsutbygging i områder der det er ikke er lønnsomt å bygge. Hvis ikke blir det ikke raskt bredbånd for alle – bare nesten alle. Tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at nær 97 pst. av norske husstander har tilbud om bredbånd på minst 100 Mbit/s i nedlastingshastighet, og over 95 pst. har tilbud om gigabit-bredbånd. Tallene er i verdenstoppen. Selv om vi nærmer oss målet, er det fortsatt betydelige geografiske forskjeller i bredbåndsdekningen, og de siste prosentene er dem som er mest krevende å nå. Derfor forsterker vi satsingen på utbygging av bredbånd. Nå bygger vi for framtiden. Forslaget om 400 mill. kr til bredbånd i 2024 innebærer en økning, og sammen med lokale bidrag vil dette gjøre det mulig å gi mange tusen husholdninger ny eller bedre bredbåndstilknytning. Det er den nest høyeste bevilgningen de siste ti årene. I tillegg fjerner regjeringen kravet om lokal medfinansiering, noe som vil bidra til at flere vanskelige prosjekter kommer i gang. Men med større bruk og tilgang til bredbånd øker også sårbarhetene. Den digitale grunnmuren må være sikker. Derfor bevilger regjeringen nå også 188 mill. kr til telesikkerhet og beredskap. Både næringslivet og de kommunale digitale tjenestene i et distriktsområde må sikres gode reserveløsninger når naturkatastrofer og dataangrep rammer. Det sørger vi nå for. Når vi gjør oss mer avhengig av den digitale infrastrukturen, må vi også sikre at den fungerer når vi trenger den som mest. Vi sørger for beredskapsavtaler med viktige tilbydere, og vi sørger også for at midler til systemet for mobilbasert befolkningsvarsling og reserveløsningen for kommunikasjon mellom Svalbard og fastlandet blir gjennomført – for hvert minutt teller. teller. Denne regjeringen tar et krafttak for digitalisering i offentlig og privat sektor gjennom å sikre en god, trygg digital grunnmur. Sammen gjennomfører vi nå den digitale omstillingen som framtiden krever.

Larsen (H) [19:20:33]: Vi i Høyre er positiv til at regjeringen har utvidet med en egen statsråd som er dedikert digitalisering. Mitt spørsmål dreier seg om taxiselskapet Yango. Det er et selskap som har russisk eierskap. En ny russisk lovgivning forplikter Yango til å dele lagrede personopplysninger med det føderale russiske politiet, FSB. Vi som er passasjerer, legger igjen mye informasjon om reisemønster og personlige data, data selskapet sender til russisk etterretning. Dette er spesielt kritisk for skjermingsverdige personer. Den anspente sikkerhetssituasjonen i Europa gjør at vi ikke lenger kan være likegyldig til overføringen av data. Vi kan heller ikke ha en venteog-se-holdning til sikkerhetsspørsmål. Mitt spørsmål til statsråden er da: Hva gjør regjeringen for å sikre at data om norske skjermingsverdige personer ikke blir overført til Russland? [19:21:27]: Jeg har re- gistrert at Datatilsynet har vært skeptisk til dette selskapet og til hvordan de oppbevarer og forvalter data. å benytte anledningen til å si noen ord om personvern. Personvern er for denne regjeringen veldig viktig. Vi ser i dagens samfunn at data om innbyggere, data om tjenester og data om folk stadig mer blir en vare, og for meg som digitaliserings- og forvaltningsminister er det viktig at vi klarer, både når vi tilbyr offentlige tjenester og også i næringslivet, å oppbevare data om personer på en personer på en trygg og god måte. Derfor vil det komme et eget kapittel om personvern i digitaliseringsstrategien som kommer til neste år. Erlend Larsen (H) [19:22:14]: Kunstig intelligens ser ut til å oversvømme oss. Den nye teknologien brer seg veldig fort. Det er ikke lenger mulig å vite hvem som står bak ulike tekster og produkter. Kunstig intelligens kan bli en gave til oss innenfor mange områder. Kunstig intelligens kan også bli en svøpe om vi ikke håndterer den nye teknologien på en god måte. Utviklingen av kunstig intelligens utfordrer samfunnet på nye måter. Vi i Høyre mener det er avgjørende at menneskene setter rammen for teknologien og ikke omvendt. Regjeringen har satt av 1 mrd. kr til kunstig intelligens. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvor stor del av KI-milliarden vil bli avsatt til kompetanse og forskning?

enklere og bedre, både til å skape nye jobber og til å løse store utfordringer. Innenfor transport- og kommunikasjonssektoren betyr kunstig intelligens nettopp det. Det å bruke ulike apper, programvare og teknologi for å sørge for at man får mer sømløse reiser, både i kollektivtrafikk og når man kjører som bilist, vil bety at livet blir enklere og bedre. Ny teknologi og også kunstig intelligens kommer til å ha mye å si for hvordan vi skal få ned klimagassutslippene i transportsektoren, da er det viktig at vi styrer den utviklingen som politikere, og at ikke teknologien styrer oss.

har vore ein debatt mellom underteikna og samferdselsministeren. Vil digitaliseringsministeren ta fatt på å kunne digitalisere skilt? Då kan ein nemleg endre skilttypen etter arbeidstid. Ein kan slå dei på om morgonen og slå dei av når jobben er ferdig, og ein kan slå dei av i helgane. Det ville vere ei supergod sak å bidra med på transportområdet frå den nye ministeren. O. Tung [19:25:01]: Dette ligger under det konstitusjonelle ansvaret til samferdselsministeren. I denne regjeringen er alle ministere digitaliseringsministere, også samferdselsministeren. Når det er sagt,

Jeg tror nok man på mange måter bare har sett starten på hvordan man tar i bruk digital teknologi innenfor samferdselssektoren, og jeg er ganske sikker på at teknologi blir en rød tråd også gjennom den nye nasjonale transportplanen som kommer, fordi den går rett inn i alle ferdselsårer vi har, enten det er på vei og bane eller til havs.

Mye av det som kom nå, er jeg enig i. Vi er enig i at bredbånd er viktig. Derfor bevilger vi også noe mer til det.

ligger for så vidt litt delt her, men det er jo et interessant spørsmål. Når digitaliseringen har kommet såpass langt og definitivt vil gå videre,

grunnleggende at ny teknologi og digitalisering gir oss store muligheter. Det er viktig at vi i årene framover tar i bruk de teknologiene på en sånn måte at det blir i tråd med verdiene vi har, og for å evne å gjøre det, er den digitale grunnmuren helt avgjørende både for oss som innbyggere, for næringslivet og for offentlig sektor. Nettopp derfor har vi nå bevilget 400 mill. kr til å sørge for at den digitale grunnmuren blir enda sterkere og når ut til enda flere, og sånn at vi sørger for at alle, enten man er ansatt i en bedrift, går på skolen, ligger på sykehjem eller bruker Netflix, skal klare å være med i den digitale utviklingen.

(A) [19:28:18]: Jernbanen er et grønt og effektivt alternativ for transport av mennesker og gods. er et viktig verktøy for å frakte mange mennesker og stort volum av gods over lange avstander. Vi i Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre en enklere hverdag for de reisende. Vi må kunne gi et tilbud som er forutsigbart, sikkert og til en pris som er konkurransedyktig sammenlignet med andre transportformer. I budsjettet for 2024 er det satt av store beløp til framdrift på intercitystrekningene og på å få Dovrebanen oppe og gå på hele strekningen, en fortsatt framdrift på nytt signal- og sikringssystem, elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, modernisering av godsterminaler og bygging av dobbeltspor Bergen–Arna, for å nevne noe. Det er mye som må og kan gjøres for å riste i jernbanesektoren. Når det i 2024-budsjettet er budsjettert med å bruke 32,3 mrd. kr på jernbaneformål, må vi også se på hvordan milliardene brukes og forvaltes. Som følge av dette mener Arbeiderpartiet at tydelig statlig styring er mest hensiktsmessig når det gjelder både å gi de reisende et attraktivt togtilbud og å ta vare på infrastrukturen. Den statlige jernbanen er utviklet av fellesskapets midler gjennom over 150 år. For oss er det viktig å bevare sterke statlige togselskaper.

Et tog fra Go-Ahead trengte reparasjon, og kjørte til Mantenas anlegg i Skien. Det er nemlig mulig, for der er det en kobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Toget måtte flyttes inne på verkstedområdet. Vy-lokførere kan ikke flytte Go-Ahead-lokomotiv. Go-Ahead måtte sende en Go-Ahead-togfører i taxi fra Arendal – to timer og tre kvarter hver vei – for å flytte toget, altså fordi det var feil farge på jakken. En slik type organisering bygger opp under en organisasjonskultur hvor det er lønnsomt å la ansvaret for helheten ligge. Når hver lille enhet skal maksimere inntekter og minimere ansvar, blir konsekvensen at ansvaret for helheten pulveriseres. Det er en stor fare for at hensynet til kundene blir borte i selskapenes egne interesser. Et borgerlig ideologisk prosjekt med en form for lekeliberalisme, der statlig eide selskaper sender fakturaer og bestillinger til hverandre og tydelig ledelse og ansvar smuldrer bort, er ikke svaret. Regjeringen er i gang med opprydding når det gjelder både selskapsstruktur og en enklere og tydeligere ansvarsfordeling mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet, Bane NOR og andre aktører i sektoren. I 2019 sørget Solberg-regjeringen for at Spordrift, som arbeider med drift og vedlikehold i jernbanesektoren, ble skilt ut som et eget selskap for å legge til rette for økt konkurranse om drift og vedlikeholdstjenester. Det er nå ryddet opp i. I løpet av 2023 vil det bli ansatt ca. 1 300 medarbeidere i Spordrift, som er tilbake som en egen divisjon i Bane NOR. Dette vil føre til en mer helhetlig kontroll over tilstanden på infrastrukturen, i motsetning til å splitte opp ved å konkurranseutsette tjenestene i flere små, geografiske vedlikeholdspakker. Opprydding, effektivisering og modernisering av norsk jernbane er i gang og vil fortsette. Så en liten visitt til trafikksikkerhet og innlegget fra Fremskrittspartiet: Vi er opptatt av trafikksikkerhet. Det er 90 pst. større sjanse for å bli skadet og drept på en fylkesvei. Det er ofte ikke selve veibanen, men veiskuldre og det som møter deg utenfor veien, som gjør at det blir en alvorlig ulykke. Her er det fylkene som har et stort ansvar, det er gjennom å sørge for at fylkene har en økonomi som igjen sørger for godt vedlikehold, man øker trafikksikkerheten. Det å svekke fylkeskommunen, som Fremskrittspartiet og Høyre gjør, er å svekke trafikksikkerheten.

En god og ambisiøs samferdselspolitikk er livsviktig for norsk næringsliv. Moderne og sikre veier, jernbane og havner korter inn avstanden fra produsentene i Distrikts-Norge til kundene i Europa. Solberg-regjeringen kortet inn kjøretiden på viktige strekninger. Dette bidrar til å gjøre norsk næ ringsliv mer konkurransedyktig mot andre land med lavere kostnader. Det har gitt tryggere veier og lavere klimagassutslipp. Jeg savner ambisjonene hos dagens regjering, ambisjoner om å fortsette å utvikle infrastrukturen for innbyggere og næringsliv. Høyre i regjering moderniserte transportsektoren. Reformene har bidratt til mer konkurranse, nytenkning, økt effektivitet og mer samferdsel for pengene. I en framtid hvor vi får mindre inntekter fra olje og gass, må vi ha en mer effektiv drift av landet vårt. Vi kan ikke tillate sløsing og økte kostnader av ideologiske grunner. Reverseringene dagens regjering driver med, forbereder ikke Norge på en framtid uten oljeinntekter. Det overordnede og langsiktige målet for vår samferdselspolitikk er et transport- og kommunikasjonssystem som er sikkert, fremmer verdiskaping i hele landet og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det går ikke å sammenligne vårt budsjett med regjeringens budsjett tall for tall, for vi utvikler konkurranse slik at vi får mer samferdsel for pengene enn regjeringen gjør med sine reverseringer. Et eksempel er konkurranse på jernbanen, som ville gitt en betydelig besparelse. Denne besparelsen takker dagens regjering nei til, noe som fører til mindre penger til å utvikle Norge Vi i Høyre er opptatt av å utvikle Avinor-modellen, en modell som er en god løsning for landet vårt. Skal modellen fungere, må Avinor sikres forutsigbarhet og stabilt inntektsgrunnlag. Dagens regjering har svekket Avinor-modellen betydelig ved endringer i avgifter og kvoteregler for taxfree. Vi kan være enige om at det er et paradoks at alkohol og tobakk skal være med på å finansiere norsk luftfart, men dette er ikke en særnorsk ordning hvor det finnes enkle alternativer. Dette er en internasjonal ordning hvor særnorske endringer kun vil favorisere utenlandske lufthavner. Stabile inntekter er minst like viktig for de lufthavnene som ikke er eid av staten. Disse lufthavnene er spesielt sårbare for svingningene i regjeringens politikk. Nå har Avinor økonomiske utfordringer. De trenger å øke inntektene med 200 mill. kr. For ett år siden budsjetterte Avinor med et tap på 270 mill. kr som følge av regjeringens endringer i taxfreekvotene. Etter hva jeg forstår, blir tapet omkring 400 mill. kr for i år. Dette sier mye om hvordan endringer i reglene slår ut. Samferdselsministeren legger regningen over på flyselskapene og passasjerene. Våre flyselskaper sliter med ettervirkningene fra pandemi og krigen i Ukraina. De sliter også med en svak kronekurs, økende drivstoffpriser og stor prisvekst på reservedeler og nødvendige produkter. Regjeringen fører en politikk som rammer norsk luftfart svært hardt. Norskregistrerte og norskeide flyselskaper er en viktig del av vår nasjonale beredskap. Flyselskapene står på terskelen til det grønne skiftet med behov for innkjøp av nye fly og økt innblanding av bærekraftig drivstoff. Dette er virkelig ikke tiden for å svekke flyselskapenes økonomi. Det er viktig for norsk luftfart å få ned klimaavtrykket. Det er viktig for klimaet, og det er viktig for troverdigheten og aksepten til luftfarten. Norge har gode forutsetninger for å bli en testarena for utslippsfri luftfart. En testarena må utvikles sammen med bransjen. Derfor har vi tidligere etterlyst et partssammensatt utvalg som kan trekke lasset sammen med hver sin kompetanse. Et nasjonalt testsenter vil bli et viktig virkemiddel til det grønne skiftet. Et nasjonalt testsenter vil også være viktig for å sette norsk industri i en god posisjon når teknologier skal utvikles. Kortbanenettet er en viktig del av vår infrastruktur. Det er betimelig å redusere de høye billettprisene for å reise ute i distriktene. Reduserte priser har også en pris. Det er gjort en beregning som viser at det er behov for å øke setetilbudet med 12 pst. En økning i flyavganger vil øke slitasjen og forkorte levetiden til flyene. I luftfartsmeldingen er det antatt at det er behov for å fornye dagens kortbanefly i 2035. Per i dag finnes det ikke nye fly av tilsvarende størrelse på markedet som egner seg til å overta for dagens fly. Vi etterlyser derfor en plan for hvordan kortbanerutene skal håndteres dersom det ikke blir mulig å erstatte dagens rutefly. Dette er absolutt relevant når vi snakker om Avinormodellen, for et av de aktuelle tiltakene kan være å forlenge rullebanene ved flere av våre lufthavner fra 800 til 1 200 meter. Dersom dette blir nødvendig, må det finansieres via Avinor-modellen. Skal dette gjennomføres, må Avinor sikres nødvendige inntekter, inntekter de har mistet som følge av endringer i taxfreekvotene. Geir Inge Lien (Sp) [19:38:20]: Senterpartiet [19:38:20]: Senterpartiet og re- gjeringa er heilt tydelege på at billige og gratis ferjer skal bestå. Høgre vil tvert imot fjerne ordninga med gratis ferje og har ved første anledning vist at dei gjer alvor av dette. I Rogaland har Høgre fjerna gratis ferje på seks samband. Høgre meiner at det at det skal bli slutt på gratis ferje som f.eks. til øyene Smøla, Midsund og Aukra. For næringslivet på desse øyene utgjer gratis ferje ein enorm kostnadsreduksjon og bidreg til å vege opp for avstandsulemper.

Senterpartiet har redusert avstandsulempene ved å gjere alvor av prinsippet om at ferjene er ein del av ve gen. Gratis ferje på små samband har ført til lettare kommunikasjon både for private og for næringslivet.

er det ikkje noko problem å styrkje byvekstavtalane og dei særskilte tiltaka innanfor byområda, som vi bruker over 8 mrd. kr på. Her går fleire milliardar til subsidiering av tog, trikk og bane i byområda. 500 mill. kr for at folk og næringsliv skal få redusert sine kostnader på ferjene? Nei, det har dei ikkje. Venstre har faktisk flytta eit beløp tilsvarande det gratisferjene kostar, over på byvekstavtalane.

Fylkeskommunane byggjer og driftar fylkesvegane og ferjene våre. Regjeringa ser at det er viktig å sørgje for at dei har gode økonomiske rammer både til dette og til å drive vidaregåande opplæring. Det er då spesielt trist å sjå at Framstegspartiet, som så ofte ber for si sjuke mor om tilstanden på vegane våre, kuttar i dei rammene som nettopp skal gå til fylkesvegane.

Dette veit Senterpartiet, og det vil vi levere på. Til slutt må eg nemne at vi i Senterpartiet veit at det er enorme summar som skal fordelast. For Senterpartiet er det difor viktig at vi gjev auka mobilitet ved å knyte i hop bu- og arbeidsregionar og dermed – får ei økonomisk og geografisk omfordeling – sikrar verdiskaping og bulyst i heile landet skaper sunn aktivitet i anleggsbransjen, med riktige kontraktar – tek inn over oss ei anna geopolitisk verkelegheit, og dermed byggjer opp under beredskapen og sikkerheita i heile Noreg

Skal vi sikre samfunnsutvikling og vekst i heile landet, er det ikkje nokon veg utanom. Dermed sikrar vi tryggleiken til folk og moglegheitene til folk – uavhengig av sosial bakgrunn eller kvar dei bur. dei bur. Dette er i vår tradisjon – og ingen er betre enn Senterpartiet til å ta dette arbeidet vidare.

I samferdselsde- battene snakker vi ofte om den fysiske infrastrukturen vår, altså asfalt, betong og skinner. Det kan man forstå, for det er veldig konkret og håndgripelig. Men transportsektoren vår fungerer ikke uten alle de menneskene som jobber der, og jeg vil si noe om nettopp det. det. Det er nemlig slik at noen må kjøre lastebiler, busser, tog og taxi, noen må stå bak roret på ferjer og på skip, noen må sitte bak spakene i fly, og noen må bygge og vedlikeholde all den infrastrukturen vi har og skal få. Dersom disse «noen» skal kunne fortsette med det, må det være mulig for dem å leve både av og med det yrket de har valgt. Dessverre finner vi blant disse mange av dem som har vært mest utsatt for sosial dumping og forverrede lønns- og arbeidsvilkår. Den forrige regjeringens liberalisering av taxibransjen hjalp ikke akkurat på det, snarere tvert imot. Marked og konkurranse kan være gode verktøy for å løse enkelte samfunnsoppdrag, men bare når det konkurreres på noenlunde like og rettferdige vilkår. Dersom man kun konkurrerer på lavest mulig lønn og dårligst arbeidsvilkår, blir den totale samfunnsnytten negativ. Det kreves nå en bred innsats for å rydde opp, og jeg er glad for at regjeringen har tatt tak på flere områder. Vi har fått en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, det jobbes med nye og bedre reguleringer på flere områder. Senest i dag kom det melding fra samferdselsministeren om at regelverket for kabotasje i turbussnæringen tydeliggjøres, slik at vi får redusert innslaget av lavtlønnede og utenlandske turbussjåfører i Norge. På vei og bane er hovedfokuset dreiet mot å ta vare på og ruste opp det vi har, og som allerede i dag er arbeidsplassen til tusenvis av folk. Kontroll- og tilsynsvirksomheten videreutvikles og styrkes på flere felt for å luke ut useriøse og trafikkfarlige aktører. Og kanskje viktigst av alt: Denne regjeringen forstår den viktige rollen som fagbevegelsen spiller i den norske modellen. De ungdommene som hvert år reiser rundt på LOs sommerpatrulje, omtaler gjerne seg selv som «vaktbikkja i arbeidslivet», og det er i grunnen en presis beskrivelse av hva fagorganisering dreier seg om. Styrking av tilsynsmyndighetene er både viktig og riktig, men det vil aldri kunne erstatte sterke og kompetente arbeidslivsorganisasjoner og den jobben de gjør med å drive fram bedre vilkår for arbeidsfolk, også i transportsektoren. Summen av alle tiltakene regjeringen har kommet med, både i dette budsjettet og ellers, bidrar til å redusere arbeidslivskriminalitet og skaper samtidig en tryggere hverdag for alle reisende i landet vårt. vårt. Avslutningsvis vil jeg si noe om de menneskene som bor slik til at de er avhengig av ferje i hverdagen, og de som bor på de stedene der kortbaneflyplassen utgjør det viktigste kollektivtilbudet. I forrige stortingsperiode begynte nemlig billettprisene på ferje og fly å bli så høye at det ble vanskelig å snakke om at vi har et helhetlig transportsystem som fungerer for folk over hele landet. Våren 2021 snakket jeg med spesialsykepleieren Hanne Marie Krogh Karlstad fra Rolløya i Troms og Finnmark fylke. Hun kunne bruke opp mot 6 000 kr i måneden bare på ferjebilletter for å komme seg på jobb på sykehuset i Harstad. I tillegg til disse ferjebillettene kom selvfølgelig drivstoffutgifter og bompenger. Den billetten som Hanne Marie betalte 147 kr for i 2021, kan man nå få for 62 kr om man har Autopass og forskuddsavtale. På naboøyene i Vågsfjorden, der de ikke har broforbindelse i det hele tatt, er ferja nå helt gratis. I tillegg har regjeringen lagt inn penger i budsjettet til å halvere maksprisen på FOT-rutene som flys fra kortbanenettet. kortbanenettet. Dette budsjettet betyr mye for folk som bor slik til at de ikke har så mange transportalternativ å velge imellom, og jeg er veldig glad for at regjeringen også ser de menneskene. Liv

til då er det ikkje så veldig mykje som skjer i vår sektor. I valkampen kom det lovnad om igangsetjing av tre prosjekt som har vore gryteklare i over eitt år. Utover det er det fint lite.

I dette kvileskjeret vel regjeringa å bruka tid, pengar og merksemd på å setja i gang, evaluera og vurdera suksesshistorier som Nye vegar, eller avvikla jernbanereforma, som heilt sikkert kan utviklast og forbetrast,

men der Solbergregjeringa sette i gang reformer og dreiv utvikling, har denne regjeringa sett det som si oppgåve å driva med avvikling og reversering. no jobbar Kystverket med å setja i gang reformer, reversering og omorganisering, i staden for å byggja fiskerihamner og farleier. Nye vegar vert granska og evaluert og har trussel om omorganisering og avvikling hengjande over seg.

Samtidig opplever me at det grøne skiftet i skipsfarten ikkje får den draghjelpa ein burde hatt gjennom differansekontraktar. SV gjekk høgt på banen i sitt alternative budsjett og snakka om 1 mrd. kr til differansekontraktar, men då denne posten var ferdig forhandla, stod ein igjen med null. Me mistar styringsfart og mål på det grøne skiftet i den delen av næringa. Då er det å håpa at investeringsstøtta som Enova no kjem med for hydrogendrivne skip, kan bidra, men det er langt frå sikkert. vilkår er det næringa treng, og investeringsstøtte representerer ikkje ei slik langsiktigheit. Det same gjeld SV sitt ønske om å få fart på det grøne skiftet i bygg- og anleggsbransjen, der Høgre deler denne ambisjonen.

me vil gjera det i kombinasjon med døgnkvileplassar, som me òg har sett av pengar til. Sjåførar er mangelvare, og verre vert det i åra som kjem, og då er det viktig at dei har gode arbeidsforhold langs vegane våre.

sat med makta. Endeleg har me eit realistisk samferdselsbudsjett. Endeleg har me eit budsjett som prioriterer, og endeleg har me eit budsjett som set av faktiske ekte – pengar i statsbudsjettet til K5. E16 og Vossabanen er eit svært viktig prosjekt som regjeringa har prioritert høgt. Regjeringa har sett av midlar til å vidareføra førebuande arbeid for prosjektet. pengar som vil sørgja for å halda framdrift på K5, eit fellesprosjekt for veg og bane, det første fellesprosjektet i sitt slag. Mange lurer nok på kvifor denne vegen er så viktig.

Denne rasutsette vegen er også svært ulykkesutsett. Berre i løpet av dei to siste månadane har det vore svært alvorlege ulykker på denne strekninga, ulykker som har ført til dødsfall. Personleg har eg opplevd stygge nestenulykker og har stått fast i ras. Mange har liknande opplevingar. Det finst tallause historier, og nokre gonger kunne det ha gått skikkeleg gale. Det handlar ofte berre om sekund. Dette er altså E16, europavegen mellom dei to største byane i Noreg, ein veg som er arbeidsplassen til veldig mange menneske. Yrkessjåførar og innbyggjarar fortel om slitasje, redsel og nøye planlegging før ein ferdast på denne strekninga. Dei har eit tydeleg krav: ny veg og bane no. Arbeidarpartiet og Senterpartiet har hatt eit godt samarbeid om denne saka og viser tydeleg i budsjettet at me prioriterer liv og helse, K5 og samferdsel på Vestlandet. Eg har ein draum,

(H) [19:56:11]: Første gang jeg ble valgt inn i bystyret hjemme i Moss var i 1991. Allerede den gang snakket vi om den gordiske knuten med en jernbanetrasé som deler byen i to på langs,

Jernbaneutbyggingen gjennom byen er i gang, riktignok en del milliarder og seks år forsinket, men trafikken som ikke byen har noen glede og liten nytte av, har økt til et sted mellom 25 000 og 30 000 ÅDT gjennom byens sentrum. Statens vegvesen er glad i utredninger. Av og til lurer jeg på om de utreder så lenge at de håper at prosjekter som er vedtatt, riktignok uten anbefaling fra fagmyndigheter, faller ut før neste Nasjonal transportplan. Rv. 19 fikk vi første gang inn i NTP fra 2018. I inneværende NTP ble veien igjen gitt prioritet, men i Vegvesenets prioriteringer før neste NTP er strekningen igjen foreslått utelatt. Med den bakgrunnen spurte jeg samferdselsministeren i oktober om han kunne bekrefte at prosjektet for rv. 19 gjennom Moss fortsatt prioriteres av Statens vegvesen som angitt i gjeldende NTP, og å gjøre rede for om tilstrekkelig planmidler ligger inne i 2024 for å holde fremdriften oppe. oppe. Svaret var at Statens vegvesen har igangsatt kommunedelplan for prosjektet, og at det ligger inne i etatens planleggingsprogram for 2023 og 2024. Men han sa: «Jeg har «Jeg har gitt føringer til Statens vegvesen om å vurdere ressursbruken til planlegging opp mot handlingsrommet for å sette i gang nye prosjekter for å unngå at det blir brukt unødige ressurser på planlegging som det senere vil være nødvendig å gjøre på nytt før det er aktuelt å starte prosjektet.» et svar det kan tolkes mye ut av. Derfor var det gledelig å lese nettutgaven av Moss Avis 25. november, der statsråden var intervjuet da han endelig besøkte Moss under omvalgkampen til Østfold fylkesting. Der bekreftet han at planleggingen av rv. 19 vil fortsette. Journalisten minnet statsråden om at etaten ikke skal bruke penger på å legge planer som ikke skal realiseres, og til det svarte statsråden: «Det er riktig. Og som sagt, det finnes en del argumenter for å gjøre ferdig. kommunedelplanen som Vegvesenet er så godt i gang med.» Det ville være en betryggelse for det politiske og veldig tverrpolitiske miljøet hjemme i Moss, og for så vidt også i Østfold, om statsråden også i denne debatten vil bekrefte at planleggingen av rv. 19 vil fortsette i 2024 med det samme

Sterke kystsamfunn der fisken har drevet fram innovasjon og utvikling og skapt arbeidsplasser og industri, er den historien vi har bak oss. Nå må vi spørre oss hva slags framtid vi skal tilby kysten. Jeg kommer fra et fylke som er underfinansiert på alle fronter over mange, mange år, men nå har det faktisk skjedd noe. Med Senterpartiet i regjering har det blitt gratis barnehage, gratis ferje, halv pris på FOT-rutene, økt fradrag på studiegjeld, politiutdanning i Alta og nasjonalt tilsynsråd for kriminalomsorgen i Vardø. i Vardø. Senterpartiet har i regjering gjort historisk mye godt for Finnmark. Nå skal vi rette blikket tilbake til kysten for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser. Vi trenger opprusting av infrastrukturen vår sånn at vi kan utvikle flere helårs arbeidsplasser og få lokalt eierskap i alle næringer. Full bredbåndsdekning og opprusting av havnene i Kjøllefjord og Vardø er gode mål som regjeringen har satset Samtidig: Milliardene sitter løst når det skal bygges tog i kvikkleire, men 90 mill. kr for å ruste opp samtlige havner på Sørøya, Norges fjerde største øy, er det kjempevanskelig å få til. For de 90 mill. kr kunne vi sikret enorm verdiskaping – når fiskeri- og oppdrettsnæringen får bedre vilkår for driften I årets budsjett har vi økt potten for tilskudd til fiskerihavnetiltak, den såkalte post 60. På dette viset styrker vi Kystverket, og vi setter kommunene i stand til å løse sine lokale behov for utbedring. Når pengene kommer raskt i arbeid, er verdiskapingen god. Og med Senterpartiet i regjering sikrer vi økt verdiskaping i hele landet. Det er mange be- hov og hensyn som skal ivaretas i transportsektoren, og det er behov for utbedring og bygging av infrastruktur i Østfold og Vestfold, i Troms og Finnmark og til lands og til vanns i alle våre fylker. Men jeg vil minne om at vi må se over landegrensene, og denne gangen spesielt til Sverige. Noen av de viktigste prosjektene, som også Nordisk råd peker på, er jernbaneforbindelsene mellom våre land. Jeg vil i første omgang peke på Oslo–Stockholm som ett av de prosjektene, av flere grunner. Dersom vi får til en jernbane mellom våre to hovedsteder, der en klarer å komme fra plattform til plattform på, la oss si, 2 timer og 55 minutter, vil det gi store gevinster og spart reisetid for folk og gods. En slik jernbane, med en reisetid på rett under 3 timer, vil også være en reell konkurrent til flyet og spare enorme klimagassutslipp, da det både tidsmessig og prismessig

Ikke minst får vi også ta med oss at den sittende svenske regjeringen, med statsminister Kristersson i spissen, har vært entusiastisk for en slik jernbaneutbygging mellom Oslo og Stockholm. Vi har også fått en ny sikkerhetsdimensjon i våre nordiske land, når Finland, og forhåpentligvis snart Sverige, er medlem av NATO. En moderne, rask og trygg jernbane fra vest til øst og omvendt vil også sikre forflytningen av militære kapasiteter, som det heter, og vil være med på å styrke totalforsvaret i våre nordiske land. Det er altså mange grunner til at vi burde få en løsning med en ny togtrasé fra Oslo til Stockholm på under 3 timer. Jeg håper at både komiteen og statsråden er med på å drive dette fram i 2024. Det er mange som heier på en sånn løsning. Norsk og svensk næringsliv gjør det, Nordisk råd gjør det, og ikke minst vil klima og miljø være vinnere med en slik ny bane mellom våre hovedsteder. Til slutt, etter hva jeg nå forstår, er det bare våre svenske venner som er skeptiske til å etablere et nordisk ministerråd for transport, noe som ifølge et enstemmig vedtak i Nordisk råd bør komme på plass. Så jeg håper at vi kan jobbe sammen om å få dette på plass i løpet av første halvår i 2024, og at et nordisk ministerråd for transport endelig kan se dagens lys. Da kom jeg meg jammen gjennom uten å herje med verken bompenger eller partier som har lovet for mye. Så jeg ønsker både komiteen og statsråden en riktig god jul.

Arbeidarpartiet og Senterpartiet i regjering, med god støtte frå SV, bidreg til viktige prioriteringar innan samferdsel. Men viss ein ser på Høgres alternative budsjett – kva ligg det der? Jo, der ligg det betydelege kutt på samferdselsområdet: Det er kutt på jernbane, det er kutt på veg, det

det vert innføring igjen av betaling på ferje, og i tillegg vil det verte fare for kutt i rutetilbodet. Så merka eg meg representanten Sve,

i auka kostnader til dei som tek ferje, det er dei som er avhengige av ferje i kvardagen, det er næringslivet, det er dei som pendlar, det er dei som verkeleg har fått ein betre kvardag no, og som med Høgre og Venstre sine budsjettforslag hadde fått ein dramatisk forverra situasjon. Kirsti

Vi har nettopp be- handlet en riksrevisjonsrapport om drift og vedlikehold av veinettet vårt i perioden 2015–2021. Konklusjonen er at kostnadene økte betraktelig, men det har verken gitt bedre framkommelighet eller tryggere veier. Samferdselssektoren har under forrige regjering blitt mer fragmentert, og kostnadene på drift og vedlikehold har flydd i taket. Vi har en stor jobb å gjøre med å få til en mer rasjonell drift og få ned kostnadene. Mye av dette er en del av bestillingen i arbeidet med Nasjonal transportplan. Vi i Arbeiderpartiet vil bruke samferdselsmidlene til mer enn å bygge infrastruktur. Vi vil bygge sterke kompetansemiljøer hos norske entreprenører og sørge for at de bruker innovasjon og ny teknologi. Da må vi gi norske entreprenører muligheten til å vinne anbud. Vi har altfor mange eksempler på anbud vunnet av utenlandske entreprenører kun basert på pris, noe som har kostet oss dyrt i både kroner og ikke minst tap av norsk kompetanse. Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Med samferdselsminister fra Fremskrittspartiet i mange år har dessverre handlingsrommet til de neste regjeringene minsket betraktelig. De innførte f.eks. OPSprosjekt hvor kostnadene binder opp de neste 20 års samferdselsbudsjett med milliarder, og i tillegg har to av prosjektene blitt flere titalls milliarder dyrere enn forut De finansierte også veibygging med bruk av bompenger – 12–14 mrd. kr årlig de neste 15 årene. Tar vi i tillegg med kostnadsveksten, sier det seg selv at vi har store utfordringer. Tilstanden på bruer, tunneler og fylkesveier i en tid med mer flom og ras, krever et langt mer systematisk arbeid og tøffe prioriteringer for å bedre både trafikksikkerheten og framkommeligheten og ikke minst øke beredskapen. Vi må få mer igjen for hver krone, og vi må ta betydelig bedre vare på det vi allerede

For Senterpartiet er det avgjerande å binde heile landet saman, både bygd og by. Difor har vi prioritert gode kommunikasjonar, både veg, bane, luft og sjø. Senterpartiet og Arbeidarpartiet halverer billettprisane på FOT-rutene, og vi har innført gratis ferjer på ei rekkje samband langs kysten. På slutten av den blå perioden med Høgre og Framstegspartiet kom det eit massivt kystopprør, frå sør til nord, ikkje minst på grunn av svinedyre ferjebillettar. Det tok Senterpartiet og Arbeidarpartiet fatt i, og no er ferjeprisane halverte. Likevel er statleg underfinansiering av ferjene ei utfordring. Ta Møre og Romsdal som eksempel. Ingen i Møre og Romsdal meiner vi har éin ferjeavgang for mykje. Likevel gjev staten 262 mill. kr mindre enn det fylket bør ha til dagens tilbod.

Statens vegvesen i Region midt har laga ein rapport om skredsikring. I Region midt, Trøndelag og Møre og Romsdal, er det tre skredpunkt der riksvegane har høg skredfare. På fylkesvegane er det 15 slike punkt i same kategori, og 14 av desse er i Møre og Romsdal. I middels skredfaktorgruppe er det 23 skredpunkt på alle riksvegane i Region midt, og på fylkesvegane er det 104 skredpunkt. Nesten alle, 100 av dei, er i Møre og Romsdal. I lågaste skredfaktorgruppe er det samla 380 skredpunkt der absolutt dei fleste er på fylkesvegar, heile 341 skredpunkt, med 287 av Romsdal. Det er altså eit utruleg stort behov. Dette er bortimot alle på Stortinget einige i, og kvifor klarer ein då ikkje å løfte dette skikkeleg? Dette er vegar pendlarar og næringsliv brukar kvar dag, og med ekstremvêr vert dette endå meir utsett og farefullt og krevjande og viktig – i åra som kjem. Det ser vi akkurat no med vêret på Vestlandet og i nord, med mange titals ras og stengde vegar.

I drosjemarknaden er kaoset snart komplett. Det er ei rekkje drosjeselskap som går konkurs, frikøyrarar som flyktar når Vegvesenet har kontroll, og inntog av ulike app-aktørar som sender pengane ut av landet, utan å skatte på rett vis.

Senterpartiet jobbar vidare for å sikre at turane skal registrerast i taksameter, slik at alle aktørar får same konkurransevilkår, ved at dei reine app-selskapa ikkje kan sende pengane skattefritt ut av landet. Vi vil ha tilbake løyvedistrikt og ser det som naturleg at fylka igjen er løyvemyndigheiter. Utfordringane er forskjellige mellom by og land. Vi ser difor òg på tiltak for å løyse utfordringa næringa har med å få tak i leigesjåførar i distrikta. No når overgangsperioden frå bankgarantien er over, får vi forhåpentlegvis òg redusert antal u- og halvseriøse aktørar i marknaden. marknaden. Ei drosjenæring der kundane er trygge, og der sjåførane har ei anstendig inntekt å leve av, ligg til grunn for regjeringas politikk. Senterpartiet meiner difor det er rett at drosjeutvalet har fått eit tilleggsoppdrag om å sjå på anbodsrutinane det offentlege har. Det offentlege er nemleg heilt avhengig av drosjen, og over heile landet køyrer dyktige og dedikerte sjåførar ungane våre, dei sjuke og dei eldre dit dei skal. Mange plassar er dette det einaste transportalternativet folk har. folk har. Det er vårt oppdrag å sikre at drosjen får gode vilkår, sånn at vi har ei trygg næring i byane og i distrikta, og eit trygt og seriøst drosjetilbod over heile landet.

[20:17:16]: Vi bor spredt i Norge, med næringsliv og bedrifter langs kysten. Transport er derfor veldig viktig for folks hverdagsliv, for konkurranseevne og for vekst og utvikling. Transport på havet er velfungerende og sikkert og passer også godt til vår næringsstruktur og vårt bosettingsmønster. Derfor er det ikke særlig overraskende at skipene frakter store mengder gods.

Utbedringer av havner og farleder vil styrke framkommeligheten til sjøs og bidra til et bedre og mer tilgjengelig og grønt sjøtransporttilbud. Samtidig vil vi ha enda mer fart i utviklingen av kystsamfunnene stimulere til vekst, bosetning og verdiskaping. For å lykkes med det er det helt avgjørende at fiskerihavnene oppgraderes. Med dette budsjettforslaget sikrer vi en solid økonomisk ramme for Kystverket, som gir en klar retning og en tydelig satsing på kysten. I 2024 vil det bli startet opp tre store fiskerihavnprosjekter i Troms og Finnmark i tillegg til to store farledstiltak i Vestland og Østfold. Prosjektene kommer i tillegg til en rekke andre satsinger Kystverket allerede er i gang med, bl.a. innseiling til Mo i Rana i Nordland, og Bognes–Tjeldsundet–Harstad i Nordland og Troms. I alt vil det bli brukt om lag 615 mill. kr til store prosjekter i fiskerihavner og utbedringer i farvann. Utover dette skal planleggingen av ytre molo i Vardø ferdigstilles så raskt som mulig, slik at vi kommer i gang med dette arbeidet. I 2024 skal Kystverket også lyse ut en anbudskonkurranse om Stad skipstunnel. Når denne er gjennomført, vil vi ha langt mer presis informasjon om hva prosjektet koster. Noe av det første denne regjeringen gjorde, var å tilbakeføre ansvaret for fiskerihavnene til staten. Vi har gjenreist tilskuddsordningene for fiskerihavner, og vi foreslår nå å bevilge 77,5 mill. kr til ordningen i 2024. Dette er en økning på mer enn 40 mill. kr siden 2023. Ordningen sikrer en gjennomføring av viktige fiskerihavnprosjekter langs hele kysten, som bidrar til å trygge og styrke eksisterende næringsvirksomhet i kystkommunene og skape ny aktivitet. aktivitet. Om lag 90 pst. av godsmengden som eksporteres, transporteres på sjøen, og velfungerende sjøtransport er derfor en helt sentral forutsetning for at samfunnet skal fungere i ulike krisesituasjoner. Derfor er vi glad for at denne regjeringen også styrker kystområdet i budsjettopplegget.

salen hører høyresiden snakke om sin egen fortreffelighet i transportpolitikken, melder det seg et behov for å minne om at forrige NTP faktisk ikke fikk det nødvendige flertall i Stortinget, men til slutt ble vedlagt protokollen i stillhet, som det heter. Det er kanskje ikke så hyggelig å påpeke at de fire borgerlige partiene ikke ble enige seg imellom om Nasjonal transportplan, til tross for at det var de som la fram forslaget til NTP, og at det var et klart borgerlig flertall på Stortinget i den perioden. Det er jo ingen tvil om at Nasjonal transportplan ville hatt større legitimitet og kunne vært et nyttig og praktisk planverktøy for oss alle dersom de borgerlige partiene hadde sikret et politisk flertall bak den, og det greide de dessverre ikke. Det kan også være greit å huske mellom alt selvskrytet. At det i den forrige perioden var et betydelig budsjettmessig etterslep i oppfølgingen av Nasjonal transportplan, kan vi også peke på, på tross av at det den gangen var et klart borgerlig flertall her i denne salen. Ifølge beregninger fra Fremskrittspartiets egen samferdselsminister,

var bevilgningen bare 62,8 mrd. kr, altså nesten 10 mrd. kr i etterslep bare dette året. Bevilgningen var på bare 65,2 mrd. kr i 2019, som er nesten 7 mrd. kr i etterslep bare det budsjettåret – med god jul og godt nytt år, finansminister og samferdselsminister. Dette er selvfølgelig ikke bare bare. Det er store summer. Alle her, uansett parti, skjønner at det kan være krevende å følge opp egne ambisjoner, men nettopp derfor passer det veldig dårlig å være så bredbent i samferdselsdebattene, særlig nå når vi snakker om budsjettet. Tilbake til representanten Eskelands hvileskjær er det altså så feil en kan ta. Vi ser selvsagt fram til at regjeringen legger fram vår NTP, men når det gjelder budsjettet vi behandler her i kveld og bevilgningene til NTPformål, kutter

Det mest oppsiktsvekkende er kanskje det store spriket mellom de borgerlige partiene. Regjeringen bruker altså 89,6 mrd. kr på NTP-formål, 1,1 mrd. kr mer enn i saldert budsjett, og altså mer enn det representanten Eskelands parti fant grunn til å bevilge til sin egen plan – eller kanskje det ikke er en plan, men en ønskeliste.

prosjekt for ein del milliardar til, som dei ønskte å få inn i NTP-en. Sjølv om det ikkje vart eit felles

planøkonomi som held på – ein driv og flyttar store befolkningsgrupper for at ein skal kunna ta tog. Det held ikkje me på med, me ønskjer å få etablert ei god transportåre opp og ned langs kysten vår. Der er det òg veldig mange trafikkulukker – eg kunne ha ramsa dei opp.

[20:27:05]: Noen korte kommentarer til ting som har vært sagt i debatten: Jeg har lyst til å knytte noen kommentarer til det som representanten Larsen sa om Avinor. Det er riktignok ikke veldig knyttet til denne budsjettdebatten, men det er nå tatt opp i debatten, så jeg velger likevel å kommentere det. Som salen vel er kjent med, er det slik at Avinor er i en krevende økonomisk situasjon. Det mangler om lag 1,8 mrd. kr, og det skyldes i all hovedsak ettervirkningene av pandemien. og vi har ikke fått flytrafikken opp på det nivået som den var på. Det skyldes ettervirkningene av pandemien, men det skyldes selvfølgelig også krig i Europa og etterspørsel som faller som følge av at folk har dårligere økonomi. Det er selvfølgelig et sammensatt bilde.

Vi kommer til å redde Avinor, redde Avinor-modellen, og vi kommer også til å redde lufthavnstrukturen. Det kommer regjeringen til å levere på. Så har jeg, i likhet med andre, lyst til å kommentere at litt spesielt å kritisere denne regjeringen for å være passiv i samferdselspolitikken når man selv faktisk kutter i samferdselsbudsjettene, målt mot regjeringens forslag og flertallets forslag i denne salen. Det synes jeg ikke holder. Da bør man nok heller se på egen politikk og manglende satsing, som vi da kan karakterisere det som. Denne regjeringen er i gang med en rekke reformer. Vi gjør endringer på det som den forrige regjeringen hadde av politikk. Vi kan nevne drosje, som har vært nevnt av flere, vi kan nevne jernbanereform, som også har vært nevnt av flere.

Så en kort kommentar til dette med jernbane, som også ble tatt opp i salen, knyttet til forbindelser med utlandet. Det er riktig at våre svenske venner er opptatt av det. Jeg har hatt flere møter med min svenske kollega om hva vi skal gjøre med forbindelsene til både Stockholm og Göteborg. Dette er arbeid som ligger foran oss. Som alle vet, skal vi gjennom en ny nasjonal transportplan. Det er mange prosjekter vi skal prioritere mellom, men vi skal selvfølgelig også planlegge for framtiden. Det vil vi også ta opp i Nasjonal transportplan.

at lokale folkevalde og lokalbefolkninga ønskte å få sine eigne fylke tilbake igjen. Det er gjennomført val i dei nye fylka, og etableringa av dei nye fylka skjer om nokre få veker. Kostnadene er komne på, men ein skal altså ikkje dekkje

Jeg hører flere fra Senterpartiet angripe Høyre for dette engangstrekket til fylkeskommunene. Ja, det gjør vi for å hjelpe barnefamilier og dem som har økonomiske utfordringer. Når folk må snu på hver krone i familieøkonomien, bør det offentlige også gjøre det. I motsetning til hva Senterpartiet og Arbeiderpartiet prøvde å si på inn- og utpust da de satt i opposisjon, har det gått godt med kommuneøkonomien og fylkeskommuneøkonomien. Fylkeskommunene har flere milliarder på bok og i disposisjonsfond. Når vi Når vi først snakker om dette størrelsesbeløpet 1 mrd. kr: Hva er det egentlig Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjør? Jo, de går kirurgisk rett inn til skattebetalerne og henter ut nesten 1 mrd. kr fra skattebetalernes penger for å lage flere fylker, mer byråkrati, flere fylkeshus, i stedet for å lytte til fagrapporter som er tydelige på at det vil medføre dårligere tjenester, stans i kompetansetilstrømming, svakere kompetansemiljøer og å sette viktig utvikling på vent. på vent. Jeg har hørt veldig mye politisk spinn fra denne regjeringen, men å kalle den typen pengebruk for reparering?

Så vil jeg si at det også er ganske spesielt at den regjeringen som på inn- og utpust snakker om behovet for prioritering, innstramming av budsjetter og forsiktig pengebruk, er den regjeringen som nå bruker 1 mrd. kr på å lage nye fylker og fylkeskommuner og angriper opposisjonen for ikke å bruke penger på det, når opposisjonen heller bruker de midlene på bedre tjenester og bedre økonomi for barnefamiliene. Her må jeg si at jeg ikke vet om jeg nå beveger meg utenfor de parlamentariske uttrykkene som er lov eller ikke, men at Senterpartiet står og forteller den typen røverhistorier om

Det er umogleg å kome vekk ifrå at det er to parti som sit og styrer regjeringa, og det er Senterpartiet og Arbeidarpartiet. Det er umogleg å kome vekk ifrå det faktumet at det er

skuleveg. Så vidt eg veit, er skulevegane langs fylkesvegar, ikkje langs riksvegar. Det er 200 mill. kr til rassikring. Det er pengar til mange andre ting. Eg kan ikkje gå inn på det, men eg anbefaler representantane å lese vårt budsjett.

Eskeland utfordrer SV på klima og miljø, og at vi har gjort en dårlig jobb i forhandlingene på området, samtidig som hun snakker så varmt for Hordfast. Hordfast-prosjektet er et gigantisk pengesluk, og det er en klimabombe. Prosjektet innebærer 55 km med firefelts motorvei med 110 km/t og to fjordkryssinger. Trafikken på strekningen er svært lav sammenlignet med andre motorveiprosjekter. Det er per i dag en årsdøgntrafikk der på 3 400 biler. Det er mange problemer med dette prosjektet. For det første vil det skape mer biltrafikk og undergrave nullvekstmålet for Bergen og Stavanger, og det vil skape flere miljøutfordringer.

inngrep i naturen med konsekvenser for både artsmangfold og klima. Myrområder med høyt karboninnhold vil bli bygd ned, og produksjonen av stål, betong og asfalt samt drift av anleggsmaskiner vil resultere i store klimagassutslipp. De enorme utbyggingskostnadene vil gi mindre penger til vedlikehold, rassikring og utbedring av eksisterende veier i området. Videre planlegging av Hordfast-prosjektet bør stanses umiddelbart. Jeg mener at man isteden burde satt av penger til eventuelle utbedringer eller avbøtende tiltak langs dagens vei.

Éin milliard i byråkratikutt, seier Sve. Fylkeskommunedirektøren seier det ikkje går utan at det går til skogen, for det er for store summar å ta

Drivstoffprisane har regjeringa også eit ansvar for, og det var nokon som ikkje skulle sitje der når prisen var over 20 kr literen. Jeg synes det er litt fantastisk å følge med på dette.

Nei. Nå har denne regjeringen gjort det. De har satt ned både bensin- og dieselprisene. Samtidig har man satt ned avgiften på forsikringer, slik at man

slik at det gir utvikling. For oss som har fått gratis ferje, har det ført til at vi får flere folk på besøk til øya vår. Det er det vi ønsker: Vi ønsker flere folk. Når vi ser at det blir et problem, tenker vi at vi må få en større ferje og flere avganger. Det er det som løser det, ikke å sette det ned igjen, for da får vi ikke utvikling. Vi skal ha mer folk, og vi skal ha mer fart.

da kan man ha med seg to barn. Man har veldig gode ordninger. I min kommune må jeg kjøre bil uansett hvor jeg skal. Det koster ca. 800 kr for to dagers kjøring når jeg bruker den bilen. Tenk på det. For det kan man reise en hel måned her. Det er helt fantastisk, og sånn utvikling vil vi også ha.

for sakene): Først vil jeg takke alle partier som deltok i konstruktive forhandlinger om innføringen av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, også de partiene som til slutt ikke ble med på forliket som får flertall her i kveld. De siste årene har det blitt tatt store grep i skattesystemet. Vi har en aldrende befolkning, en ny sikkerhetspolitisk situasjon og store behov i velferden vår som gir oss større behov for langsiktige inntektskilder til fellesskapet. En god måte å styrke spleiselaget på er gjennom grunnrenteskatter. De er basert på at staten og fellesskapet tar sin andel av investeringskostnadene, samtidig som en får tilbake samme andel av overskuddet. Gjennom arbeidet med grunnrenteskatt på landbasert vindkraft har Arbeiderpartiet og Senterpartiet vært opptatt av to ting. For det første skal fellesskapet ta del i nåværende og framtidig overskudd som baserer seg på bruk av våre felles naturressurser. For det andre ønsker vi at det framover skal investeres i fornybar energiproduksjon. Derfor foreslo vi for Stortinget en nøytral kontantstrømskatt med rause overgangsordninger for eksisterende vindkraftanlegg. Med det brede forliket mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti kan bedrifter, investorer, kraftselskap, kommuner og andre være trygge på at dette grunnrenteskattesystemet står seg over tid, sånn at det blir forutsigbarhet i investeringsbeslutningene. Det er bra for fellesskapet og framtidige inntekter fra grunnrenteskatten, det er bra for klimaet at det investeres i fornybar energi, og det er trygt for dem som skal investere kapitalen sin i prosjektene. I forliket mellom de seks partiene er vi enige om at den effektive grunnrenteskattesatsen settes til 25 pst., at eksisterende vindkraftanlegg får rause overgangsordninger inn i et nytt skattesystem, og at nye vindkraftanlegg få utbetalt skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt. Dagens vedtak føyer seg inn i en stolt tradisjon, fra grunnrenteskatt på petroleum på 1970-tallet, på vannkraft, som ble innført på 1990-tallet, på havbruk fra 2023 – og nå på vindkraft på land, fra 2024.

[20:50:34]: I dag vedtar vi å innføre grunnrenteskatt på vindkraft på land. Jeg er glad for at vi har klart å samle et bredt flertall om viktige rammebetingelser for en næring som er helt avgjørende om vi skal lykkes med våre mål om å sikre nok kraft og kutte i klimagassutslippene. Høyre gikk inn i disse forhandlingene med et sterkt ønske om å bidra til at det bygges ut nok kraft for fremtiden, samtidig ville vi sikre at Norge fortsatt skal oppleves som et trygt land å investere i. Regjeringens opprinnelige forslag ivaretok ikke dette godt nok. Vi er glad for at vi med dette forliket sørger for et betydelig bedre skattesystem. Vi kom ikke i mål med alt som Høyre ville få til. Vi mente – og mener fortsatt – at det riktigste ville vært å unnta eksisterende vindkraftanlegg fra grunnrenteskatten. Dette er investeringer som er gjort under helt andre forutsetninger, og som ikke kunne forventes å bli pålagt en ny skatt. Vi klarte ikke å oppnå dette i forhandlingene, dessverre.

Samtidig har vi fått gjennomslag for en lavere skattesats, som også er av stor betydning for de eksisterende anleggene. Et annet viktig hensyn for oss har vært at grunnrenteskatten må innrettes slik at den virker investeringsnøytralt. Dette har vi klart å sikre for nye kraftverk ved at disse vil få utbetalt den negative grunnrenteskatten, etter samme prinsipp som på vannkraft og olje og gass. Dette er vi godt fornøyd med at vi klarte å oppnå gjennom gode diskusjoner med regjeringspartiene. Det er verdt å minne om at vindkraft er en relativt ny næring i Norge. Den første vindkraftparken ble åpnet allerede i 1991, men det er først de siste fem årene at vi har fått en betydelig vekst i produksjonen fra vind. I dag står vindkraft for over 10 pst. av vår kraftproduksjon i et normalår. Med disse endringene i grunnrenteskatten legger vi grunnlaget for at vindkraftsektoren skal bidra enda mer til fellesskapet, både nasjonalt og lokalt, parallelt med den rollen vannkraften har spilt i mange år. år. Vi er helt avhengige av nye investeringer i ny, grønn kraft om vi skal lykkes med å holde strømprisene på et rimelig nivå. Uten nok kraft klarer vi ikke å kutte i klimagassutslipp eller legge til rette for ny industri i Norge. Vindkraft er sårt tiltrengt, men også dessverre mye utskjelt de siste årene. Solberg-regjeringen la frem omfattende endringer i konsesjonssystemet for vindkraft i 2020 for å gi bedre lokal forankring av vindkraftproduksjon og ta sterkere hensyn til natur og miljø. Samtidig ble det innført en produksjonsavgift, slik at mer av verdiskapingen tilfaller kommunene. Nå innfører vi grunnrenteskatt. Mitt håp er at dette sammen skal gi et bedre grunnlag for flere investeringer fremover og mer ro rundt næringen, slik at vi får produsert den kraften vi så sårt trenger. Til slutt vil jeg takke komiteen og flertallspartiene for gode og konstruktive samtaler i arbeidet med denne saken. Jeg er glad for at vi kom i mål til slutt.

[20:53:43]: Grunnrente- skatten har lang tradisjon i Norge. Det handler om at det skal lønne seg å skape verdier på våre felles naturverdier, samtidig som fellesskapet får en god andel av overskuddet fra de verdiene som skapes. Vannkraften, juvelen i kraftsystemet vårt, har i lang tid vært omfattet av grunnrenteskatt, og i en tid der behovet for mer kraft blir stadig mer framtredende, har det vokst fram en næring knyttet til vindkraft. I dag kommer om lag 12 pst. av strømmen vår fra vindkraften. Det er både likheter og forskjeller på vind- og vannkraft. Den største forskjellen er kanskje at store deler av vannkraften er regulerbar, mens vindkraften ikke er det. Det er også noen klare fellesnevner, bl.a. bl.a. de stedegne egenskapene som kreves for å utnytte energipotensialet best mulig. De befinner seg ofte et stykke fra der kraften brukes, og begge energiformer medfører relativt store naturinngrep. I Norge I Norge har vi en lang historie knyttet til at de som har naturinngrepene i sitt lokalsamfunn, skal få kompensert for det. Det bidrar til at verdiene som skapes lokalt, blir igjen lokalt, og at vi sprer kapital ut i landet og bidrar til legitimitet næringen. I en tid der vi utvilsomt trenger mer kraft, trenger vi også vindkraft som en del av den miksen, og det å ha grunnrenteskatt som bidrar til å spre disse verdiene, vil bidra til at lokalsamfunn kan ta mer veloverveide valg. Gjennom Gjennom forliket mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne skaper vi nå en forutsigbarhet for næringen og rettferdighet for lokalsamfunnene, og vi sikrer fellesskapet en del av overskuddet. Jeg registrerer at det er bred enighet om prinsippet om grunnrenteskatt i denne salen, også utover de som har inngått et forlik, med unntak av Fremskrittspartiet, som tydeligvis er mer opptatt av at selskap registrert i skatteparadis skal kunne utnytte norske naturressurser. Fordelen med en godt utformet grunnrenteskatt, slik vi nå presenterer det, er at den ikke påvirker selskapenes insentiver til å investere. Gjennom grunnrenteskatten dekker staten samme andel av kostnadene som den mottar av inntektene, tilsvarende skattesatsen. Når grunnrenteskatten utformes på den måten, vil aktivitet som er lønnsom før grunnrenteskatt, også være lønnsom etter. Vindkraft er fortsatt en ung næring her i landet. Da regjeringen lanserte forslaget om å innføre grunnrenteskatt, vakte det er en del reaksjoner. Etter en omfattende høringsrunde rundt i landet kom regjeringen tilbake med et nytt forslag, der en ivaretok en rekke innspill. Stortinget hatt ambisjon om å lande et bredt forlik for å få på plass en ordning som står seg over tid. Endringene skal sikre grunntanken om at lokalsamfunn og fellesskap sitter igjen med mer av inntektene, samtidig som det tas hensyn til flere av tilbakemeldingene fra næringen. Jeg vil takke partiene som er med på forliket, for godt samarbeid og vilje til kompromisser. her overtatt presidentplassen. Roy Steffensen (FrP) [20:56:53]: Regjeringen har de siste årene kommet med flere endringer i skatte- og avgiftspolitikken, deriblant innført høyprisbidrag, økt satsen for grunnrente på vannkraft, innført ekstraordinær midlertidig arbeidsgiveravgift,

at «politisk risiko» er blitt et begrep som nevnes når investeringsbeslutninger skal gjøres, både av norske og av utenlandske investorer. I kveld har vi til behandling en sak om innføring av grunnrenteskatt på vindkraft. mener at for å redusere politisk risiko og gjenopprette tilliten hos investorer må vi sette bremsene på. Vi foreslår derfor å sende saken i retur. Tiden er inne for å ta en fot i bakken. Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen blir skattepolitikken behandlet nærmest som et lappeteppe, der det hver høst diskuteres en ny grunnrente. Dette har bidratt til stor skepsis blant investorer for å investere i Norge, der begrepet «politisk risiko» plutselig nevnes. Til dagens sak ønsker Fremskrittspartiet primært et teknologinøytralt skatteregime der vindkraft burde vært likebehandlet med vannkraft, men vi mener at sånn som den politiske situasjonen er nå – hvor vi ser at utenlandske investorer har solgt seg ut i fem kvartaler på rad, hvor norske kapitaleiere flykter fra landet – bør ikke denne beslutningen tas nå. Fremskrittspartiet ønsker derfor å sende saken i retur og i stedet få en bredere, mer helhetlig og prinsipiell debatt rundt grunnrente.

[20:58:51]: Vi trenger mer fornybar energi for å lykkes med klimaomstillingen, og vi må gjøre oss uavhengige av fossil energi og erstatte den med ren kraft uten klimagassutslipp sånn som vindkraft. Derfor har vi i mange år bygd ut mye vindkraft i hele Norge, og vi kommer også i årene framover til å måtte bygge ut mer ren kraft. Vindkraftnæringen representerer nå en av de mest lønnsomme teknologiene for fornybar energi og har eksklusiv tilgang på verdifulle arealer der selskaper driver med næringsvirksomhet. Det er ofte snakk om arealer med store naturverdier, med verdi for allmennheten til rekreasjon og verdi som følge av svært gode vindforhold. Regjeringen slår i proposisjonen som vi har til behandling, fast at vindnæringen kan oppnå grunnrente som en følge av utnyttelse av en stedbunden naturressurs, gode vindforhold i Norge og begrenset ressurstilgang på grunn av konsesjonssystemet. Vi er i den underlige situasjonen i dag at regjeringen kunne fått flertall for sin framlagte proposisjon, men velger å stemme ned sitt eget forslag. SV mener regjeringens opprinnelige forslag er en god og balansert grunn renteskatt, med rause overgangsordninger for eksisterende vindkraftproduksjon. Brede skatteforlik kan absolutt ha noe for seg for å skape forutsigbarhet og stabilitet i forbindelse med skattereformer og større endringer av hele skattesystemet. skattesystemet. Det er underlig når Arbeiderpartiet og Senterpartiet med åpne øyne lar høyresiden nærmest forhandle vekk grunnrenteskatten, som regjeringen ønsker å innføre, og som saksordføreren også argumenterte så godt for her, gjennom å innføre store skattekutt til eksisterende vindkraftprodusenter. I forbindelse med komitébehandlingen opplyser finansministeren i et svar til SV at grunnrenteskatten med den modellen som flertallet har framforhandlet, på sikt kan gi et positivt proveny. Det er foreløpig uklart hvorvidt det kommer til å bli positivt proveny, og når det eventuelt blir det, som følge av de rause overgangsordningene for eksisterende vindkraftproduksjon. I tillegg til det er det å gå i gang med umiddelbar utbetaling av den negative grunnrenteinntekten for nye vindkraftprosjekter risikabelt og kan føre til at staten taper penger. Dette er en ny skatt som innføres i en bransje preget av kompliserte eierstrukturer med forgreninger til skatteparadis, grunnrenteskatten burde fått virke lenger og bransjen blitt mer moden før umiddelbar utbetaling blir gjennomført. SV er for prinsippet om en grunnrenteskatt på vindkraft på land, men modellen er jo ikke likegyldig,

Rødt er òg prinsipiell tilhenger av grunnrenteskatt. Når bedrifter tjener ekstraordinært mye på å bruke vår felles natur, skal fellesskapet sitte igjen med sin andel av verdiene. Det gjelder fossefallene, oljen, fjordene og nå òg fjellene. Fagfolk i SSB og andre steder har slått fast at det har vært store grunnrenteinntekter på landbasert vind, og de har anbefalt grunnrenteskatt med et høyt skattenivå. Derfor støttet Rødt hovedtrekkene i regjeringens eget forslag, som de la fram i september. Vi deltok i forhandlinger om et forlik her på Stortinget, men regjeringen har gjort sånn som de har gjort mange ganger før: De har latt høyrepartiene og vindlobbyen få vanne ut og svekke deres egen politikk. Når vi nå voterer over dette, vil det bli helt tydelig for alle. Regjeringen hadde flertall for sitt opprinnelige forslag. Rødt kommer til å stemme for en grunnrenteskatt som ligner den regjeringen la fram,

på kort sikt, og på lang sikt er det usikkert om disse kraftverkene i det hele tatt kommer til å betale mer skatt med dette forliket, som forrige taler var inne på. Vindkraftbransjen er vår tids fossespekulanter. Da utenlandske eiere kom til Norge for å profittere på fossene våre for over 100 år siden, satte Stortinget foten ned. Sånn har det ikke vært med vindkraftutbyggingen. To tredjedeler av vindkraften i Norge er utenlandsk eid, og syv av de ti største selskapene kan spores tilbake til skatteparadis. De har tjent fett på høye strømpriser, de har fått utnytte felles naturressurser og har fått rasere livsgrunnlaget for andre næringer. De har òg ødelagt sårbar natur. Vindkraftutbyggingen har til og med gått så langt at deler av den er menneskerettighetsstridig. Fosen-saken er fortsatt ikke over, og Rødt foreslår, sammen med SV, at inntektene derfra fryses. Flere av turbinene der burde vært revet. Dette er altså selskaper som har ødelagt norsk natur og gjemt penger i skatteparadis, som høyresiden har kjempet for, og som nå får flere milliarder i redusert skatt som følge ønske regjeringen sto på sin egen politikk og sikret flertall med hele venstresiden. Da hadde vi fått en rettferdig grunnrenteskatt der verdiene som produseres av fellesskapets ressurser, òg tilfaller fellesskapet.

Difor har vi også stilt oss bak dei historiske grunnrenteskattane, difor var vi med på forliket om grunnrenteskatt på havbruk tidlegare i år, og difor er vi med på dette tverrpolitiske forliket i dag.

Difor har vi ønskt å gjere endringar i det forslaget som har lege på bordet, konkret ved å betre forholda for dei eksisterande verka som allereie er bygde under eit anna skatteregime, og å sørgje for at ein får direkte utbetaling av negativ grunnrente for nye kraftverk som vil verte sette i drift.

Skattesystemet skal sørgje for at samfunnsøkonomisk lønsame utbyggingar vert bygde ut, og at det også vert inntekter til fellesskapet, og så er det forvaltningsavgjerder kva prosjekt som faktisk får konsesjon. Eg vil også takke dei ulike partia som har vore villige til å gje og ta for å kome i mål med dette forliket som i tillegg til at det er tverrpolitisk, også er breitt – eg vil seie omtrent så breitt som det får vorte, all den tid to av dei tre partia som står utanfor, er prinsipielt mot å byggje ut vindkraft Eg trur iallfall det er bra at dei av oss som er for den typen utbygging, samlar oss om eit skatteregime som kan sørgje for at dette vert gjort på ansvarlege måtar framover, og at staten kan ta del i den ekstraordinære profitten dersom og når han kjem.

Grønne er det viktig at det skal lønne seg å investere i fornybar energi. Hvis vi skal forhindre skadelige klimaendringer, er Norge helt avhengig av å bygge ut fornybar energi og ha en skattepolitikk som gjør det mulig. ønsker å bygge ut mer vind i industriområder, langs motorveier og på steder som allerede er bygget ned, og til havs – ikke i urørt natur. Jeg er fornøyd med at et bredt flertall er blitt enig om å innføre grunnrenteskatt på vindkraft på land.

forutsigbart og attraktivt land å investere i. Derfor har Miljøpartiet De Grønne helst ønsket å unnta eksisterende anlegg. Når det ikke var mulig, har vi vært opptatt av at overgangsordningene skal sørge for at de fleste vindkraftverkene kommer bedre ut. Enigheten sikrer også en nøytral utforming av grunnrenteskatten for nye anlegg. Jeg vil takke regjeringspartiene, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti for gode forhandlinger. Jeg opplever at regjeringen har vært forhandlingsvillig. Det fortjener de honnør for. Prinsippet om grunnrenteskatt på vindkraft på land står seg bedre når et bredt flertall på Stortinget er enig. Derfor har et bredt forlik også vært viktig for Miljøpartiet

Denne saken er også et eksempel på det, for dette ble egentlig foreslått for et år tilbake, og så ble det utsatt. Med det som bakteppe mener jeg at det var veldig klokt av regjeringspartiene å ønske et forlik og også være så konstruktive som de var i samtaler om denne saken.

betyr det at en får inn penger som kan brukes til å styrke velferden i landet, og en kan også bruke dem til å senke andre skatter som er mer skadelige. utgangspunkt var å unnta eksisterende kraftverk, nettopp fordi de er bygd under et annet skatteregime, som flere har vært inne på. De har hatt en helt annen forståelse av regelverket når de har investert, og dermed er det krevende når det kommer nye regler i etterkant. vi lykkes med – utbetaling av negativ grunnrente. Vi oppnådde ikke fullt ut de kravene vi hadde, men vi fikk til gode endringer som styrker de eksisterende kraftverkenes situasjon. Selv om de ikke ble unntatt, som jeg fortsatt mener ville vært det beste, er det iallfall en mye bedre situasjon. Jeg vil legge til at for noen av disse, som da har investert i et annet regime, ville det i realiteten vært å tappe verdi ut av selskapene fra statens side. når vi har fått til det regelverket vi har fått for nye kraftverk, mener jeg at vi har fått et godt regelverk på plass, som gir inntekter til velferd og til å senke andre skadelige skatter, og som også gir mulighet for ny produksjon. Når jeg hører på noen av de innleggene som har vært, enten en refererer til at selskaper raserer norsk natur eller ei, så vil jeg si at det er jo vi i denne sal, eller regjeringa, som har gitt konsesjoner, som i så fall må ta ansvar for det. Så er diskusjonen om hvor det skal bygges ny vindkraft, en helt annen diskusjon enn den i denne saken. Kristelig Folkepartis utgangspunkt har vært at vi ønsker en nøytral skatt som kan gi inntekter, men som også kan legge til rette for ny produksjon, og så er det andre reguleringer som eventuelt skal begrense eller legge til rette for mer vindkraft.

Punkt to er lokalsamfunn. I dette forliket legger man opp til at lokalsamfunn som har lagt til rette for vindkraft, neste år får 390 mill. kr i inntekter for det.

i vår proposisjon, men vi mente at det var av stor verdi at det var et bredt forlik. Nå har bredden av Stortinget sluttet seg til prinsippet om grunnrenteskatt, og det er en langsiktig skattlegging som vil tjene Norge godt. Dette stortinget vil ikke få glede av økte inntekter, men norske lokalsamfunn vil få glede av økte inntekter. vi sitter ikke her bare for å tjene dette stortinget. Vi må finne langsiktige, gode løsninger – og det mener jeg vi nå har gjort i fellesskap – som vil legge til rette for satsing på vindkraft,

des. – Voteringer 2023 forslaget fra regjeringen var godt, selv om også det var et forslag som hadde enda rausere overgangsordninger for eksisterende vindkraftverk enn det som lå til grunn for det opprinnelige høringsutkastet. I denne prosessen har den framforhandlede enigheten kommet så sent på plass at det har vært vanskelig å få oversikt over de reelle konsekvensene av den enigheten

betydelige statlige subsidier underveis etter hvert som de har blitt etablert. Jeg lurer på om finansministeren kan hjelpe meg med å få klargjort en ting: Er det riktig forstått at med den nye ordningen vil de eksisterende vindkraftverkene i praksis nå ikke betale grunnrenteskatt fordi overgangsordningene utligner grunnrenteskatten? Statsråd Trygve Slagsvold Vedum [21:16:30]: Det vil jo variere, for det er ganske forskjellig fra vindkraftverk til vindkraftverk etter lønnsomheten i det og hvilken strømpris de har hatt. For eksempel har en del av vindkraftverkene hatt veldig gode år på grunn av de høye strømprisene.

til staten eller til fellesskapet som kan brukes her. Inntektene de første årene vil gå til lokalsamfunn og norske kommuner, men vi ser på dette som en langsiktig investering, og kommende storting vil få glede av denne reformen. Det vil legge til rette for at det blir lønnsomt å bygge ut vindkraft i Norge, og det vil gi en langsiktig inntektsstrøm til fellesskapet nasjonalt, mens lokalt kommer inntektsstrømmen allerede neste år. Det at det skal være penger igjen lokalt, er vi jo enige om. Det har også ligget til grunn for den produksjonsavgiften som har vært for vindkraftverkene.

bygges ny vindkraft på land, som da vil få denne ordningen uten overgangsordninger, vil det ikke være positivt proveny? Man er altså egentlig i praksis avhengig av at det kommer nye vindkraftverk for å få et positivt proveny til staten fra denne grunnrenteskatten,

årene. Vi mener at det skaper ro rundt grunnrenteskattdebatten, i tillegg til at det nå er en fellessats på både havbruk og vindkraft på 25 pst. stabiliserer også hele diskusjonen rundt grunnrenteskatt, som vi mener er en langsiktig og god beskatning som sikrer at det norske fellesskapet får ta del i de store overskuddene vi har i noen av våre naturressursbaserte næringer, som har en eksklusiv tilgang til norsk natur.

Forslagene nr. 33, 37 og 39 er identiske med forslag som ble votert over i finansdebatten den 4. desember, og de vil derfor ikke bli tatt opp til votering i dag, jf. Stortingets forretningsorden § 38 femte ledd første punktum.

2023 Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Klima- og miljødepartementet, kap. 1429 Riksantikvaren

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiske- ridepartementet (Innst. Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomi- teen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferd- selsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiske- ridepartementet